Hvala lepa. Naslednji ima besedo mag. Borut Sajovic in za njim kolega Janez Cigler Kralj. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana predsednica za besedo. Pozdrav gostom, gledalkam in gledalcem, kolegicam in kolegom v tej dvorani! Je res prav zanimivo pa zaskrbljujoče poslušati zdaj že večdnevne razprave o kmetijstvu od tistih ljudi, ki se s kmetovanjem ne ukvarjajo, pa se ukvarjajo s politiko. Imamo en dober pregovor, »da roka, ki dela in pomaga, naredi več dobrega kot usta, ki molijo, beri naprej, govorijo ali pa politizirajo«. Kmetujem od otroka, 22 let poklicne veterinarske poti sem preživel v urniku 24/7 vsak dan obiskal tam nekje od 15-25 kmetij in seveda si ne domišljam, da vse vem, tako kot kolegi, ki zdaj politizirajo, ampak tudi če si bolj trde glave pa nekatera dejstva vidiš in jih z lahkoto zagovarjaš, predvsem pa boli, ko vidim kam peljemo s to debato, s to politiko slovensko podeželje in pa kmetijstvo. Gremo k izhodišču in pa h kontekstu. V tej državi ni več vse prav, če ni vsak dan nekaj narobe. Vsak dan vam uspe poiskati neko izmišljotino, nekaj tendenciozno prestaviti, politizirati, predvsem pa je posledica tega, da iz politične preračunljivosti ljudi delite. Mi imamo zdaj v tej državi že svoje medije, svoje televizije in se vsak dan sprašujemo, pa kdo vam laže. Ja vidimo in vemo, gremo naprej. V tej državi moramo imeti naše rumeno rumeno modre upokojence in imamo ostale. V tej državi, moramo imeti naše veterane z vrednotami slovenske osamosvojitve. Mi navadni veterani, pa tisti iz društva Sever, ki nas je vsaj desetkrat več kot tistih nismo več pravi. In zdaj imamo še naše in vaše kmete. Podatkov o tem, da so bili protesti in ta zgodba politično zlorabljena, ugrabljena, podprta in politično motivirana jih je kolikor hočeš. Kot član Kmetijsko gozdarske zbornice sem preko Glasila obveščen, prebiram praktično vse kmetijske medije in novice. Vrnil se bom pa na iztočnico kolega Lenarta, ja, Kmetijsko gozdarsko zbornico in odločevalske strukture nam je v tej državi ugrabila politika. Tarča iz prejšnjega tedna je zadela v center. Še enkrat je bilo povedano, da od vseh članov Kmetijsko gozdarske zbornice hodi na volitve manj kot 10 odstotkov ljudi. Tisto peščico, ki tam gre, pa seveda zorganizirajo strukture treh desnih strank in pa seveda tudi vidimo vsakič več je zraven tudi predstavnikov cerkvenih oblasti. To so glavni botri in kreatorji slovenske politike na tem področju. Lepo je bilo predstavljeno tudi koliko gre v ta sektor sredstev. Velikokrat se očita nevladnike, take in drugače, tudi vse kmetijske organizacije in stanovi so super in solidno finančno podprti je pa za vprašati, koliko teh sredstev gre v v korist kmetij, malega kmeta, koliko tega pa gre v korist kmetijskih funkcionarjev. Mi imamo v tej državi sloj,

pa tudi če lažejo, zavajajo, hujskajo in potencirajo. Kaj si želim od slovenskega kmetijstva? Da sledi načelom zdrave pameti, ne pa, tako kot delamo v delu politike zdaj, da se zgledujemo po praksi znamenitih Butalcev iz krajev južneje od Ljubljane. Zjutraj sem prebral basen, kako so sol sejali, pa ne boste verjeli, ni kalila, tudi do žetve ni prišlo, in ko so imeli težave s kmetijstvom, so se tako kot zdaj, obrnili na oblastnike in so jim zrihtali res učinkovit ukrep. Ker je bil pridelek slab, je oblastnik povedal, glejte, zdaj je poletje, imeli boste eno žetev, sledi zima, potem sem vam pa zrihtal pa še eno poletje, torej od zdaj naprej boste imeli dve poletji in samo eno zimo. Približno tako se obnašamo tudi danes v teh političnih debatah. Vsebine so različne. Zdaj je kar naenkrat največji problem natura. Kot sem danes prebral v Kmečkem glasu, se bodo kmetje, ki so sami prostovoljno zapustili pogajalsko mizo, zelo hitro za to, da se ne bi kaj izpogajali, zelo se je mudil in tudi iz zapisov v teh medijih, ki so izšli pred demonstracijami, se je videlo, da je že jasno predviden in začrtan naslednji korak in tako so mi potrdili tudi prijatelji iz kmetijskih funkcionarskih vrst, ki jim je zdaj za marsikakšno izrečeno besedo in dejanje tukaj na trgu za nami, ki je bilo predstavljeno, v škodo slovenskega kmeta, preprosto žal. Glavni problem, ljudje ga težko razumejo, ga jim pa poskušam razložiti zdaj, je kar naenkrat Natura. Mi vsi pokamo od ponosa, od osnovne šole naprej, da smo se znašli na koščku sveta kjer se, bi rekel, kjer je bil Bog posebej darežljiv, recimo Cankar nam je opisal zgodbo lepot od Štajerskih goric do strme Tržaške obale, od Triglava do Gorjancev in v tej lepoti in v tej razgibanosti terena, ko imamo, bi rekel, na razdalji nekaj deset kilometrov, dva tisočaka z ledenikom in pa morje, pa prekmursko ravnico, se skriva odgovor, zakaj je v Sloveniji toliko več nature kot recimo na Madžarskem, na Hrvaškem, v Avstriji ali pa na Danskem, Nizozemskem ali pa Nemčiji. Zato ker imamo prvinsko ohranjeno naravo, ker imamo tak velik delež gozda. In zahteve kmetov sta zdaj dve. Razrešiti je treba vprašanje Nature in spremeniti Zakon o živalih, šele potem se bodo vrnili za pogajalsko mizo. Ja, je demokracija. Če se želijo zmeniti, se je treba usesti in pogovarjati. Mizo so zapustili sami, samovoljno, ultimativno in zdaj naj se tja še vrnejo. Problem. Zakon o živalih. Zelo majhen in zelo droben. Zakon je v javni obravnavi. Nismo ga še sprejeli. Pišite amandmaje, povejte drugačna mnenja, se bomo pogovorili in pa dogovorili. To, izmišljotina, da je nevladnik s kratkim tečajem kar naenkrat enakovreden diplomiranemu veterinarju, je preprosto politična puhlica in izmišljotina. Da lahko nekateri brez pooblastil hodijo in delajo povsod, ne drži. Drži pa, da tudi ob takih primerih, o katerem sta govorila kolegica Vida in pa ministrica, ki so spet potencirani, politično napihnjeni, da nosimo tam določeno odgovornost in da je nadzor potreben. V zadnjih dveh, treh mesecih je bilo takih primerov vsaj 5. Pa ljudje, kaj je z nami, da ima nekdo živali, nima pa hrane? Enostavno tako, tako ne gre. No in potem pa gremo k tej natur. Jo imamo v Sloveniji, kolikor imamo, politika je bila v letu 2024 o tem soglasna in še zmeraj mislim in se strinjam s člankom dobrim, ki ga imamo danes v Delu, da Nature ni preveč, z njo pa ne znamo upravljati in pa delati. Kaj pomeni Natura? Natura ne pomeni, da je tam vse prepovedano, da je marsikaj tam nemogoče, ampak da je s temi naravno ohranjenimi območji, ki so spoštovanja vredna in pa dragocena, treba spoštljivo upravljati. Zakaj je bila Slovenija zdaj prisiljena v spremembe na področju Nature? Zato, ker se je na teh območjih, tudi tistih, ki jih spremlja, spremljajo evropski organi,

v skladu s tem strateškim načrtom skupne evropske politike, to je bila jasna zahteva Bruslja, stanje nekoliko zaostrilo. Vesel sem, da sem v teh dneh slišal pohvale na račun dela ministrice, ministra in obeh ministrstev. Iščejo se rešitve, možne zamenjave, nadomestila, prehodno obdobje, individualna obravnava. In na katere stvari je v območjih Nature treba biti previden? Vam jih naštejem. Gnojenje, gnojenje, oranje, paša in košnja po 1. juliju. Zakaj po 1. juliju? Zato, da seveda ptice izvalijo, da se semena vsujejo, da ohranjamo biotsko raznovrstnost. Poslušam že 2 dni neke puhlice o žabah, o metuljih in tem. Glejte, s temi živalmi je približno tako kot čebelam, če bo nekdo rekel to misel, da ko bo umrla zadnja čebela, bomo za njo kmalu umrli tudi ljudje, bi temu vsi ploskali. Tako pa ene živali imamo svete, druge imamo pa preklete. Enostavno ne gre narobe. Gnojenje, oranje. Politično ustvarjena zgodba o kanalu C0. Čez vodovarstveno območje gre, tudi na teh območjih Nature, ki jih zdaj zajema ta odločba, je isto vodovarstveno območje. Vodovarstven ljubljanski bazen sega od Sorškega polja iz Kranja, celotno območje Barja in se potem na južnem hribovju zaključi. Kanal C0 je svetoven problem. Gnojevka, razlita na travnikih, zorana in podorana, ni več problem. Kanal C0 z dvema neprepustnima slojema je političen problem. Danes gremo mi na Luno nazaj, chat GTP nam piše govore in še kaj, mi pa hujskamo ljudi, da ne znamo narediti neprepustnih kanalizacij na vodovarstvenih območjih. Kolega Miro Gregorič vam je prejšnji teden povedal kaj vse imamo v Ljubljani 100-krat hujšega kot je kanalizacija, ki stanje v okolju vedno izboljšuje, ne pa poslabšuje, pa iz tega ne delamo problema. Ampak kot župan vam lahko rečem, da gradnja novih kanalizacij, novih čistilnih naprav, ukinitev greznic ali pa tistih, ki jih sploh ni, izboljšuje stanje v okolju, ne poslabšuje. Govora o zahtevah kmetov je bilo tudi o varovanju kmetijskih zemljišč. Se strinjam, podpiram, je pa kdaj kar malo hudo, če to slišim iz ust tistih, ki so ta zemljišča tudi prodajali za seveda visoko, visoko ceno. Nikdar in nikoli ni bilo dovolj in da zdaj isti sindikalisti, ki so leta nazaj z zemljišči trgovali za komunalne cone, za razne druge zgodbe, potem od skladov »vzemali« najem in pa kupovali zemljišča po nekajkrat nižji ceni, da nam zdaj govorijo, da manjka kmetijskih zemljišč. V tej državi, če pride resna kriza, nismo, ne bomo in ne moremo biti več samooskrbni, to je dejstvo in trenutek resnice. Za preživetje 1 odrasla oseba približno potrebuje 2 tisoč 400 metrov, 2 tisoč 400 kvadratnih metrov kmetijske površine, mi jih imamo še tam nekje med 700 in 800 kvadratov. Ko se peljem od Kranja proti Ljubljani, Zlato polje, polje med Kranjem in Šenčurjem, območja okrog Vokla, Vogla, območje Šentvida, okolica Medvod, to so bili kraji, ki so bili še 40 let, takrat sem se začel voziti v Ljubljano v šolo, povsem drugačni. Ponosen sem na to, da imamo v Tržiču vse trgovske centre, niti enega pa na kmetijski zemlji, to zaslugo si pripisujem sam osebno kot županu. Povsod so bile zahteve po Greenfield investicijah, zato ker je to najlažje, najhitreje, pa najceneje in kdo je po Sloveniji zemljišče za te centre po 150, po 200, po 250 evrov? Tisti, ki danes zahtevajo, da imajo premalo kmetijskih zemljišč. Še ena velika tragedija, ki jo tisti, ki niste živeli na kmetih, ne boste nikoli razumeli. Brali in ponavljali boste pač puhlice, ki so vam jih napisali politični svetovalci. In iz take drame kot je to, da je treba našo prehrano, bi rekel, imeti uravnoteženo, na drugi strani pa, da v Sloveniji poleg odlično razvite živinoreje, ki jo podpiram, v hribovitem delu, na ravninskem delu nadgradimo s proizvodnjo sadja, zelenjave, vrtnin, žitaric. Danes, ko se pelješ po najboljših območjih od Kranja do Ljubljane, od Celja, od Celja proti Mariboru, kaj boste videli čez en mesec? Njivo, redko kakšno, koruzo, še enkrat koruzo, potem pa množico travinja, pa v okolici Gorenjske in Kranja nekaj krompirišč nekje kje proti Štajerskemu, hvala bogu, vinograde in sadovnjake. Mi smo izgubili smer, ker smo zaradi evrov, ker je bil zaslužek in naša politika v preteklih desetletjih usmerjena v proizvodnjo mesa in mleka, ker je bilo tam največ denarja, zanemarili, bi rekel, tisto uravnoteženost. To so trenutki resnice in pa dejstva. Naslednja stvar. Želimo višje subvencije pa manjše davke. Pismo, ne vem, kako gre to skupaj, Pozabil sem povedati, da nekdo, ki ne prijavlja sredstev za subvencije, ne, zdajle teče subvencijska kampanja,

zasebne zemlje. Ja, sveta preproščina. Ste hodili kdaj po hribih okrog Bovca, Tolmina, po Notranjskem, po delu okrog Nanosa, Kočevskem in še kje? Tam so se nam tisoči in tisoči hektarov kmetijskih, pašnih ali pa travnatih površin preprosto zarasli. Tam Natura nikogar ne moti, pa jo lahko še zmeraj obnovimo in obdelamo. Vsa ta območja v Naturi, vsi tisti za to dobivajo denar, subvencije. To ni denar iz slovenskega proračuna, to je denar iz te Evrope, ki nam na eni strani daje korenček, na drugi strani pa palico. V bistvu je za naš denar, ki ga plačamo v Bruselj, zdaj ga pa dobivamo takole tudi nazaj. In treba je spoštovati njihove pogoje. In če hočemo imeti javna sredstva, potem moramo zanje prispevati vsi. Iz našega proračuna gre v zgodbe kmetijstva več kot 300 milijonov evrov vsako leto. Zdaj, če bi vam povedal številko, koliko davka se bo v OMD zbralo, bi rekel, vam povem zelo malo. En podatek, nekdo, ki bo dobil okrog 4 tisoč evrov subvencij bo plačal tam nekje od 50 do 80 evrov davka. Dobil bo pa za to seveda nekajkratnik subvencij in možnost ima sodelovati na številnih razpisih. V tej reviji, ki ima na prvi strani traktorje, pa cel kup kritik, so tudi pohvale na delo ministrice, ministrstva, tistih, ki delajo na področju turističnih kmetij. Ta trenutek je objavljen tudi ena, dva, tri, štiri, pet, šest razpisov za področje kmetijstva, gozdarstva in tudi čebelarstva, ki so si ga zdaj nekateri vzeli za političen hobi in pa za igračkanje. Čebelarjem neprekinjeno od 16 leta več kot štirideset let, v čebelarstvo smo vložili lepo, lepo število milijonov, lepo število milijonov. In če samo ena prireditev, ki jo je obljubila, mimogrede, prejšnja Vlada, pa zanjo ni zagotovila sredstev, ni bila kao politično, da ne bo izvedena, pa zdaj spet bo izvedena, potem to za slovensko čebelarstvo ni problem. Problem pa imamo že v Sloveniji po sporočilih tistih, ki se ukvarjajo s poklicnim čebelarstvom. Še ena od zgodb, kjer si boste morali priznati tudi tisti z desnice del krivde in odgovornosti, je zgodba denacionalizacije. Kaj se nam danes dogaja z denacionaliziranimi kmetijskimi površinami? Pred letom 90 so ta zemljišča obdelovale zadruge. Od različnih inštitucij so jih imele v zakup pod normalnimi pogoji, tisoči in tisoči slovenskih kmetij. Danes je zdaj ta denacionalizacija postala predmet biznisiranja. Številne površine niso obdelane. Pa recimo tisti, ki se boste ukvarjali s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, seštejte si enkrat milijone, ki so bile po zaslugi ene za Slovenijo bolj škodljivih desničarskih političnih odločitev sprejete ob osamosvojitvi in obljubljene Bruslju in bodo ceno zanje plačevali ne mi, naši otroci, tudi naši vnuki. Slišim, da bodo problem neka plačila prispevkov. Samo ljubljanska nadškofija je od sklada prejela več kot do zdaj, samo do zdaj 21 milijonov evrov odškodnin.

niso politično izborjen, denar gre drugam. Vidim, da sem kolegicam in kolegom porabil kar nekaj časa, morda ostane še razdelitev, ampak za konec pa zaključna misel, jo povzamem po današnjem delu. V tem letu sem ničkolikokrat slišal, da ste dvakrat predsedovali Evropski uniji, dvakrat. Šel sem danes skozi medije, nič nisem videl, da bi se vzeli, zavzeli za Naturo, za kmetijstvo, za kakšno rešitev, ne, te zgodbe prihajajo vse iz Bruslja, vam takrat, ko ste predsedovali, za to ni bilo mar. Evo dejstva. Glavna v evropski politiki je skupina Evropske ljudske stranke, ki se predstavlja kot glas in zaščitnica evropskih kmetov in podeželskih skupnosti. V ospredje se daje dobiček pred ljudmi, namesto pomoči malim kmetom pa se odpirajo vrata samo velikim kmetijskim podjetjem in lobistom. Na tak način in s tako politiko v tej državi ne bo dovolj in ne bo varne hrane. To, kar danes govorimo, ni politično vprašanje, pač pa je strokovno vprašanje, kjer bi morali iskati rešitve,

Hvala. Po takšnem izvajanju se je potrebno malo odzvati. Kdor govori o puhlicah, magnetogram bo zelo zanimiv. Tudi kdo se ukvarja s trgovanjem z zemljišči, bo nekoč nekdo drug sodil. Me je pa strah, spoštovana ministrica, da so vam dnevi oziroma te dni šteti, ker pravi strokovnjak za kmetijstvo se skriva v osebi predhodnega govorca. Tako da to, kar se nekje že v / nerazumljivo/ govori, se zna narediti in imamo že ime naslednjega ministra za kmetijstvo. Bom začel z nevladniki in danes predlaganim zakonom, ki ste ga ne ima samo Gibanje Svoboda ali celo koalicijsko predlagali stop lokalnim in vsem ostalim funkcionarjem, da bi bili člani svetov zbornic v Kmetijsko gozdarski zbornici. Imejte pogum, pa dajte to narediti za vse zavode, za vse sindikate, za celoten nevladni sektor pa da vas vidimo. Koliko sindikalistov prihaja na različne seje odborov pa vsi bivši, ta bivši, ta bivši, ta članstvo, članstvo v političnih strankah, ampak problem pa je Kmetijsko gozdarska zbornica, ker to je to, ravno kar sem prej govoril: komu je slovenski kmet na poti? Ekstremno levi vladi in na žalost je v tej ekstremno levi vladi po mojem mnenju, včeraj sicer sem dobil upe še iz strani državnega sekretarja na Ministrstvu za naravne vire in prostor, da le malo imajo občutek za kmetijstvo. Edina gospa ministrica, ki je v preteklosti delovala na področju kmetijstva in da je edina, ki se v tej Vladi bori za kmete, za vse ostale koalicijske poslance pa predstavnike Vlade pa očitno kmet razredni sovražnik. Pač ponavlja se zgodba iz preteklosti, ker kmetje očitno vsaj večinsko niso člani Levice, SD in pa Gibanja Svobode oziroma teh bivših predhodnic te stranke, je kmet razredni sovražnik in treba ga je dati ven ven in problem je. Če je nek lokalni, občinski svetnik v svetu zbornice na lokalni ali državni ravni. Če pa to prihajajo člani nevladnih organizacij, sindikatov z bivšimi članskimi izkaznicami pravih strank so pa nedotakljivi. To je ta v netenje sovraštva, ki se ga greste in ga pripisujete ostalim. Spoštovana ministrica, glede na ta predlog zakona vas javno sprašujem ali menite, da slovenski kmet ne sme biti član oziroma aktiven v političnih strankah ali v lokalni samoupravi ali v politiki v državnem nivoju? Me zanima, ali je samo to problem, da ne sme biti član Kmetijsko gozdarske zbornice ali boste šli še naprej, **41. TRAK: (NB) – 15.20** (Nadaljevanje) da sploh kmet se ne sme s politiko ukvarjati, ampak naj lepo dela, ljubljanska politika pa mu bo odločala kaj in kako je potrebno narediti. Zdaj, glede Nature 2000. Ja, vidimo kam gre politika te Vlade glede Nature 2000. Ne v to, kar je včeraj, jaz mislim, da dokaj korektno nakazal gospod državni sekretar na Ministrstvu za naravne vire in prostor, da so, mislim, da trije momenti, kjer se lahko vprašamo, ali območje, ki je v Naturi 2000, še izpolnjuje te okvire, ali razmišljamo o kakšnih drugih. Ali pa morda po letu 2003, ko se je verjetno naredilo večina dela glede Nature 2000 in se je potem tik pred parlamentarnimi volitvami leta 2004 na hitro politika odločila, tukaj imamo tudi strokovnjaka s področja Nature 2000, me zanima, kolikšen je bil vpliv stroke, kolikšen pa vpliv politike, da se je to izpeljalo in po 20. letih, če se vprašamo ali želimo revidirati Naturo 2000, je pa tukaj rompompom. In zakaj jo je potrebno po našem mnenju revidirati? Ker situacija ni več ista kot je bila leta 2003. Je pa res, da še vedno iščemo po Ljubljanskem barju metuljčke, ki jih še nihče ni videl, v spodnji Savi iščemo ribice, ki jih še nihče ni videl in zadeve stojijo. In na najslabšem je kdo? Slovenski kmet, ki želi v bližini reke Save nekaj narediti, pa ne sme ali pa želi na Barju Barju kmetovati, ampak glej ga zlomka, tako kot podobno pri ptičih, ki se pa samo v Sloveniji lahko zaletavajo v vetrnice, imamo metuljčke, ki samo v Sloveniji ne obstajajo, pa so zaščiteni. Kar je pa največja, bi rekel, ciljna smer te koalicije glede na Nature 2000, pa je povedala državna sekretarka na enem drugem ministrstvu, na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, ki je v enem izmed svojih govorov izpostavila tudi problematiko območja Nature 2000. Po njenem ne pomeni, da se na tem območju ne sme ničesar graditi, kar je najpogostejši očitek, oziroma ne pomeni, da bi z investicijami na teh območjih uničili naravo ali biodiverziteto. Prepričana je namreč, da bi lahko tako na zaščitenih območjih Nature 2000 kot nezaščitenih območjih zgradili obnovljive vire energije. Poleg, CO2 kanala, ki se gradi v Ljubljani, očitno brez gradbenega dovoljenja, brez okoljskih vplivov na okolje in vsega ostalega, ne, spoštovani kmetje, zaprite traktorje pod kozolce, zaklenite jih, kajti vsaj na Ljubljanskem barju, pa verjetno še kje drugje, ne bomo več videli zorane njive, ampak bomo videli sončne elektrarne, nad katerimi sončno bdi sončni kralj, ki komaj čaka, baje, da se vrne v svoje državno oziroma po njegovo, privat podjetje. To je ta Natura 2000. Ko se mi vprašamo, če je potrebno pogledati vsebinsko, je to vik in krik, ko pa državna sekretarka v tej Vladi jasno nakaže kje je smer, politika te Vlade na Naturi 2000, pa opozicija, bodite tiho, vi nimate pojma, vi se greste neke puhlice. To izjavo bi upal, da bi bila puhlica ene, če bi bil jaz predsednik Vlade, že bivše državne sekretarke, ampak očitno pod svobodo je natura 2000 razumljena malo drugače. Imel sem željo še nekaj povedati o Zakonu o zaščiti živali, pa bo morda, če bo še kakšna zanimiva razprava, to pustil za naslednje izvajanje. Dotaknil se bom tudi tega, ja seveda, SDS je kriv za vse. To je zdaj že ne samo zgodba enega leta, kjer če se kaj ne da, je SDS kriv. Podobno smo poslušali pod Vlado Marjana Šarca, ko se kaj ni dalo, pa so naredili narobe, ne, ne,

Slabe odločitve tistih mandatov in tistih koalicij, ki se jih marsikatere niti na žalost več ne da sanirati. Zdaj pa glede na to, da je bila Vlada Janeza Janše omenjena, kako v bistvu je naredila slabo zatečeno stanje, ko je pa včeraj kolegica Alenka Helbl govorila o tem kaj vse smo naredili, pa je bilo ne, ne, ne, ne, ne ne tiho, nič govoriti o preteklosti. Ampak jaz mislim, da je razprava danes je dovoljena, pa dovolite, da razliko od tistega kar vi slabo počnete, kaj smo pa mi dobrega naredili, pa dokažite z enim primerom kaj in kje je prejšnja Vlada na področju kmetijstva naredila karkoli slabega, da se bomo znali opravičiti, pa morda tudi mi predlagati spremembo. Ampak saj veste kako je, če spremembe predlaga SDS? Prvi koš v bližino, pa - kako se zapiše? -, ni potrebno. Tako da apel Gibanju svobodi, SD in pa Levici, če je karkoli narobe z zakonodajo, ki jo je sprejela prejšnja Vlada ali pa z ukrepi, imate škarje in platno, imate ministrstvo, dajmo začeti delati. Prejšnja Vlada - je bilo rečeno - je delala neke hitropotezne korake, ki so delali škodo. škodo. Jaz sem zasledil samo hitropotezne korake v pomoči v zakonih, v PKP-jih. Skoraj ni bilo PKP zakona v katerem ne bi nekaj dali tudi kmetijstvo zaradi škode, ki ga je tudi kmetijstvo doživelo zaradi koronavirusa. Ampak ta Vlada je s prvim ukrepom s katerim je želela nadaljevati to reševanje gospodarstva in kmetijstva zaradi posledic koronavirusa, naredila - kaj za kmete? petdesetim in več tisočim, ki nimajo statusa pravne osebe, je rekla: hvala, ker delate, hvala za pozornost, klinc vas zgleda, brez prispevkov boste ostali. To je bila prva nagrada, ki so jo slovenski kmetje zaradi koronavirusa doživeli pod to vlado. Jaz se tudi spomnim, glede na to, da sem tudi nekaj časa član Odbora za kmetijstvo, kratkoročnih ukrepov, ki jih je sprejela prejšnja Vlada, ki se jim reče Zakon o kmetijstvu in pa Zakonu o kmetijskih zemljiščih. Jaz verjamem, da nista idealna, niti nikoli verjetno ne bosta, kaj šele, da bosta sto procentno usklajena z vsemi deležniki. Tudi znotraj prejšnje koalicije nismo bili usklajeni in zato marsikateri del tam manjka, ampak še znotraj koalicije marsikje nismo bili usklajeni. Ampak ta koalicija je imela – koliko? 39 poslancev. Gibanje Svoboda vas je 41, pišite Zakon o kmetijskih zemljiščih, pa da vas vidimo kakšna je vaša smer glede kmetijskih zemljišč, ali gre v smer kot smo jo mi začrtali v našem zakonu ali pa gre spet v tako zgodbo kot na primer Natura 2000 in pa sončne elektrarne ali pa Zakon o kmetijstvu. Jaz osebno mislim, da smo z Zakonom o kmetijstvu naredili velik napredek, da je ta biblija slovenskega kmetijstva, kot se včasih reče Zakonu o kmetijstvu doživela pomembne, velike in jaz mislim osebno zelo dobre spremembe. Če spremembe niso bile dobre, še enkrat, izvolite, imate čas, imate večino. Upam, da imate tudi prostor na Ministrstvu za kmetijstvo, če ga v parlamentu nimate, da zadeve rešite. Pa tako bi šel lahko naprej še do vseh ukrepov, ki smo jih sprejeli zaradi covida ali pa glede predsedovanja, o katerem je predhodnik malo posmehljivo govoril, češ, kaj ste sploh delali, saj niste nič naredili. Jaz upam, ministrica, da ne delite mnenja poslanca Gibanja Svoboda s tem posmehovanjem. Verjetno kot naslednica bivšega ministra veste kaj vse je kot del predsedovanja Svetu Evropske unije ta minister počel in ta vladna ekipa. Da ni bilo za razliko od tega, da je kmetijstvo verjetno 15

ampak nekaj dobrega. Tako da, če bo gospod Sajovic v nadaljevanju želel, mu lahko oddam poročilo, kaj se je zgodilo v prejšnjem mandatu na področju kmetijstva, pa bo morda malo manj puhlic in malo več dejstev bilo nanizanih dela ministrstva v prejšnjem mandatu. Zdaj, jaz nisem zagovornik teh kmetijskih oziroma kmečkih organizacij, ki so imele pogum in se pripeljati s traktorji v Ljubljano, prvič, baje niti ne zadnjič. Morda samo medklic, včeraj sem že prosil, da se mi pokaže traktor v Sloveniji, ki je vreden 250 tisoč evrov, da ga vidim, jaz vsako leto grem vsaj enkrat na gornje radgonski sejem, včasih celo dvakrat, včasih grem na sejem na Gregorju v Novo mesto in bi resnično rad videl in svojega sina, petletnega, ki želi biti kmet, posadil v tisti traktor, da bi rekel, evo, sine, sediš na večvrednem traktorju, kakor je vredna hiša in celotno ozemlje tvojega očeta, da vidimo ta traktor. Upam, da je morda kje na dvorišču Ministrstva za kmetijstvo parkiran in je kot eksponat, kaj se da narediti. Zdaj pa, kot rečeno, nisem zagovornik teh kmečkih organizacij, ampak če oni napišejo, citiram, »Dovolj je, sestankov na resornih ministrstvih se več ne udeležujemo, saj se z gradivom, ki smo ga prejeli, ne strinjamo in ga ne moremo sprejeti. Gradivo ne ustreza našim zahtevam, je nepopolno in zavajajoče, brez pravnih in strokovnih podlag. Učinek bo dosežen le s konkretnimi rešitvami, ki jih trenutno ni, in nikakor s pojasnili o ustreznosti obstoječega stanja.« Tako da, ja, jaz osebno upam, da se boste slej ko prej srečali s temi kmečkimi organizacijami na Ministrstvu za kmetijstvo, ampak verjetno boste takrat morali prinesti ravno to, kar zahtevajo, kak zakon umakniti oziroma pokazati kakšen drug moment dobre volje, ne pa obljubiti časovnico, češ kako bo nekaj narejeno, da pa nisem, bom rekel, advokat teh kmečkih organizacij, kmetijskih, pa priča tudi zanimivo dejstvo iz včerajšnje seje Odbora za kmetijstvo, nobenega predstavnika teh največjih kmetijskih organizacij ni bilo na odboru, po Državnem zboru pa danes krožijo informacije, da so določeni ljudje iz teh organizacij prišli v Državni zbor in bo zanimivo videti komu. V Poslanski skupini SDS jih v zadnjih 14. dneh, pa mislim, da še kaj več časa, zagotovo nismo videli, ker nismo imeli nobenih skupnih točk, še najmanj pa skupne točke, na katero je namigoval predhodnik, češ kako SDS stoji za kmečkimi protesti, ki so se enkrat ali dvakrat že po Sloveniji in v Ljubljani izvajali. Tako da očitno slabo sodelujemo s kmetijskimi organizacijami, če potem na skrivaj hodijo k nekim drugim vratom trkati, ampak to ni problem SDS, je pa problem slovenskih kmetov, če ti predstavniki teh kmetijskih organizacij dejansko delajo zase, ne pa za slovenskega kmeta, ampak to je vprašanje za njih in pa za koga drugega. Kot rečeno, bom pa še verjetno v nadaljevanju izrabil čas glede Zakona o zaščiti živali, pa se verjetno odzval še na kakšno puhlico, ne bom se pa odzval na izvajanje poslanke Levice, ker njeno izvajanje pa javno kaže, da za njih kmetje so nek nebodigatreba, kmetje so nekdo, ki ga želijo nevladne okoljske organizacije spraviti iz dela slovenske, ne samo politike, ampak tudi druge sfere, da bo za njih več denarja, kmet pa naj

Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Ja, zanimivo sem poslušal razprave prej poslanca Svobode, Sajovica, pa se ga bo majčkeno kasneje (SC) – 15.35** (nadaljevanje) Tisto, kar ste v koaliciji najbolj velikokrat pogrevali in govorili je to, da je za stanje v slovenskem kmetijstvu kriva politika zadnjih 20 let, češ da vas ni bilo. Saj ste bili na takšen in drugačen način ste bili vsi vpleteni, pa vendar bi se na nek način strinjal z vami. Seveda je kriva politika zadnjih 20 ali celo še več let, je pa zanimivo to, da se ravno s tem argumentom v koaliciji skrivate za svojo nesposobnostjo. Se pravi, nimate s svojim delom kaj pokazati, se skrivate s takšnim argumentom, češ, politika je kriva do zdaj, da tega nismo rešili, čeprav imate škarje in platno zdaj vi v rokah in bi vi lahko reševali vse te težave. Zanimivo je tudi to, da kmetje protestirajo ravno takrat, v času, ko so na oblasti leve vlade. Poglejte kaj se dogaja! Pridni delovni ljudje protestirajo takrat, ko je na oblasti levica, ko je na oblasti leva opcija. Samo vprašajte se kdo je protestiral takrat, ko je bila v Vladi Nova Slovenija? V času naše vlade smo seveda kmetom prisluhnili in smo njihove težave tudi reševali. Reševali smo jih hitro in tudi finančno. To je tisto, kar vi ne znate oziroma ne želite početi. 400 milijonov evrov smo namenili za izplačilo škod, suše, cene energentov, za modernizacijo slovenskega kmetijstva. Vi ste se to lotevali na nek drug način. Da vas samo spomnim, z odkupom pšenice, ki ga na koncu ni bilo. Škoda, ki se dogaja ta trenutek slovenskemu kmetu je nepopisna, ne izplačujete škod. Za nekje 148 milijonov je škod, izplačanih naj bi bilo zgolj 11 milijonov. Ukvarjate se z neko košarico cen, hrana po vašem mnenju naj bi bila cenejša, inflacija pa temu ne priča v ta prid. V času vaše vlade se kmetje srečujejo z draginjo, z visokimi cenami semen, gnojil in tako naprej, vi odgovorov enostavno nimate. Znate pa v tej Vladi dobro dvigovati davke in tudi kmetom ste dvignili davke. Golobov Zakon o dohodnini je za plačilo za OMD obdavčil za 50 % prej ti kmetje recimo niso bili obdavčeni. Kdo pa so ti kmetje? To so tisti kmetje, ki še vztrajajo na hribovitih kmetijah, ki skrbijo za to, da se naša pokrajina ne zarašča in vztrajajo v teh težkih, zelo težkih razmerah. širjenjem območja Natura 2000, to kar je govoril tudi poslanec Sajovic, kjer je Slovenija že sedaj na prvem mestu v Evropi po velikosti območja, pa omejuje slovenskega kmeta in njegovo kmetovanje z vedno novimi zahtevami. Se pravi, na eni strani imamo Naturo 2000, kjer kmetje ne smejo kmetovati oziroma kmetujejo pod določenimi pogoji, na drugi strani pa tej državi ni noben problem postavite Magno sredi polja, ki uniči sto hektarov najboljše kmetijske zemlje. Danes je to podjetje zaprto, obrat je zaprt, ljudje tam niso več zaposleni, smo pa ob 100 hektarov najboljše kmetijske zemlje. Pa vašega nadaljevanja vsega tega lahko spremljamo tudi v Savinjski dolini, kjer se je politika že mnogo pred leti zadaj za kamere mi enostavno lepo dogovorila, kje bo trasirala najdražjo cesto v Sloveniji, čeprav bi lahko izbrali bistveno hitrejšo cesto, okolijsko bolj sprejemljivejšo, poleg tega pa cesto, ki bi uničila slabšo kmetijsko zemljo. Se je politika pred leti odločila, da bo trasirala najdražjo cesto. In ne samo to, uničila bo cesto, v kolikor se bo zgodila s priključkom v Šentrupertu 120 hektarjev najboljše kmetijske zemlje z bonitetno oceno devetdeset Vašega rovarjenja, spoštovana Vlada, me žalosti, da niso prisotni danes tudi nekateri drugi ministri, vašega rovarjenja po Spodnji Savinjski dolini seveda še ni konec. Na vsak način si prizadevate in želite umestiti še suhe zadrževalnike po celi Spodnji Savinjski dolini in to na najboljšo kmetijsko zemljo, ob rob vasi in tako zopet omejevati slovenskega kmeta. Spoštovana Vlada, spoštovana ministrica, spoštovani, nehajte nam to početi! Ne nam uničiti toliko zemlje, ker počasi nam bo te zemlje zmanjkalo! Dajte se vprašati kaj bomo pol jedli.

Obstaja več možnosti kako bi mi to sobivanje lahko rešili. Prva možnost je ta kateri seveda osebno nisem naklonjen, je to, da ne bi storili ničesar in bi kmetom pošteno in hitro in takoj izplačevali vso škodo, ki jo naredijo zveri. Druga možnost je ta, da se poseg v stalež divjadi vrne na 30 let nazaj, takšen kot je bil pred 30. leti. Obstaja še tretja možnost, da država pristopi k vsemu temu in še bolj izdatno financira zadostno število ograj in pa njihovo postavitev, da ohranimo vse živali na kmetiji. Četrta možnost pa je malo mogoče hudomušna, naj pa država razmisli ob vsej tej poplavi teh zveri, da bi dodatno zaposlila neke pastirje, ki bi pasli to drobnico in bi seveda pazili na napade pred volkovi. tukaj se moram odzvati na nekatere posameznike, ki zelo rad govorijo in moram argumentirati, da ko govorijo, da smo mi posegli v življenjski prostor živali. Res je, drži, ampak dejstvo je, da ne moremo vsi živeti v mestu. Upam, da vam je to razumljivo. To je tema, ki zelo razdvaja slovenski narod, kmete, naravovarstvenike, čeprav imamo vsi radi živali, prepričan pa sem, da bi ta problem zelo hitro rešili, če bi se medvedi pojavili tukaj v Ljubljani. To sem pa prepričan. Jaz namreč ne živim v pravljicah, medved seveda za svoje življenje potrebuje nek življenjski prostor in zdaj ga omejujemo, tisti na vasi, slej ko prej pa ga boste omejevali tisti v mestu, če ne drugje, ga boste srečali na Šmarni gori, Tivoliju ali pa mogoče še kje drugje. Ena zelo pomembna tema kateri bi rad dal danes zelo velik poudarek, kar sem bil tudi opozorjen preko socialnih omrežij včeraj, najbrž ste že zasledili, verjamem, da tudi ministrica ve vse odgovore na to vprašanje, pa je zaščita živali. Včeraj se je na socialnih omrežjih z nami obrnilo veliko državljanov, kjer so mi poslali fotografije sestradanih konj, ki ga je objavilo Društvo za zaščito konj. V kraju Prestranek se je namreč dogajalo dogajalo izstradanje konj in vse te fotografije smo gledali na socialnih omrežjih. Spoštovana ministrica, jaz vas lepo prosim, kolikor je v vaši moči, ukrepajte, povejte kaj je potrebno narediti. Ali je obstoječa zakonodaja dobra, da lahko inšpekcijske službe delajo to kar morajo, da bo lahko delala hitro in učinkovito? Ali moramo slučajno zakonodajo kaj spremeniti, kajti to kar smo videli včeraj in danes na socialnih omrežjih, se ne sme dogajati. Ravno pred svojo razpravo sem sicer bral en članek, ki je bil objavljen na 24UR, kjer piše, da so bile te fotografije posnete že pred časom, pred 20. aprilom, da je inšpekcijska služba v 24. urah opravila svoje delo, ampak za naprej, za v bodoče, takoj, vedno je treba odreagirati, nobena žival ne sme trpeti in tukaj vidim vašo zelo veliko vlogo tudi v prihodnje. Dovolite pa mi, da se dotaknem tudi Kanala C0. O tem je govoril tudi poslanec Sajovic. Če imamo na eni strani kmete, ki jim je kmetovanje na nekih območjih omejeno, na vodovarstvenih in pa prav tako v Naturi 2000, pa seveda v naši državi nekdo lahko lahko dela kar želi in to tudi na vodovarstvenem območju, celo tam kjer se črpa čista pitna voda za 330 trideset tisoč naših državljanov. Zdaj glede tega kanala poslušamo zelo veliko laži in zavajanj in je prav, da to zadevo argumentiram in se seveda postavim na stran slovenskega kmeta, tudi lastnike zemljišč tukaj v Ljubljani. Moram podučiti poslanca Sajovica, da na tem svetu obstajata samo dve kanalizaciji, tista, ki že pušča, in tista, ki še bo in to je dejstvo. Če ne verjamete, pa si preberite. Zelo dobro in to vam zelo priporočam, pa je tudi to, kakor tudi vsem ostalim poslancem seveda, da greste na teren in vidite kako to črno gradnjo tudi v živo. Naj povem, da sem verjetno edini poslanec, ki je obiskal na terenu gradnjo kanala C0, poleg tega pa sem v medijih prebral, da je pred kratkim obiskala tudi ministrica

Verjemite, da se je po vsej verjetnosti tudi naša predsednica republike pozanimala in je tudi ravno včeraj pozvala župana Mestne občine Ljubljana, da ustavi gradnjo, dokler se ne preverijo vsa soglasja. Se pravi, nekaj res mora biti na tem, da je res nekaj narobe, če se je predsednica odzvala. In ko ste tako veselo in pa zelo lepo govorili o gnojnici, kakšno škodo delajo kmetje, ko gnojijo in tako naprej, kakšna težava je gnojnica, veste, v eko kmetijstvu brez gnoja in pa gnojnica enostavno ne gre. To sta v prvi vrsti dve hranili, ki se lahko dozirata pod točno določenimi pogoji, se pravi vremenskimi, časovnimi, od kdaj do kdaj, tudi količinsko in tako naprej. In eko kmetijstvo je postavljeno na teh temeljih. Najbolj pomembno pa je to, da kmetje, ki živijo in pa kmetujejo na vodovarstvenem območju, to je nekje 700 let nazaj kolikor je znana zgodovina, v vsej svoji zgodovini tega vodnega vira enostavno niso uničili. Prepričan pa sem, da ga bo Mestna občina Ljubljana prej kot v enem letu, če bo ta projekt speljan do konca. Govorimo pa o projektu, kjer se kanalizacija napelje čez čisto pitno vodo, kjer se črpa čista pitna voda za 330 tisoč Ljubljančanov. Zelo pomembna tema in bi bilo dobro stvari dobro poznati. Dejstvo pa je, kot sem prej povedal, ne kmete na nek način ta Vlada država omejuje, po drugi strani ne pa se gradnja kanala C0 nič nadaljuje, policija, varnostne službe ščitijo to črno gradnjo, pa nobenemu nič. Vse jasno. In ko misliš, da ni v tej državi nič več nemogoče, se pa ljubljanski župan že pripravlja, da bo z odlokom onemogočil morebitne nove proteste kmetov. 29. maja je sklicana seja Mestne občine Ljubljana, kjer bodo po hitrem postopku sprejeli - pazite kaj bodo sprejeli -, sprejeli bodo odlok, ki predvideva kazen 160 evrov za prihod s traktorjem v mesto Ljubljana brez dovolilnice. Vse jasno. Temu se bomo uprli. To morate vedeti. Nihče v tej državi ne bo nobenega omejeval. To je točno tako, ko pride valjar svobode in ta valjar tepta človekove pravice, tepta po slovenskem kmetu, najbolj evidentno pa sedaj pri gradnji kanala C0 v Ljubljani. Jaz resnično upam, da bo poziv predsednice republike tukaj kaj zalegel, ker je rekla, naj se dela ustavijo takoj in da se naj pridobijo vsa potrebna soglasja. Se pravi, Zoran Janković svojo večino v mestnem svetu želi uveljaviti, da bi vsak, ki bi prišel v cono 1, se pravi ožji del mesta Ljubljane, da bi plačal 160 evrov kazni, v kolikor ne bi pridobil dovolilnice. Glejte, če nas bodo umirili glede traktorjev, bomo prišli pa s konji, peš, kakorkoli drugače, tudi s kolesi, če bo potrebno in se postavili za pravice slovenskega kmeta, ki jih vi tudi v tej Vladi teptate. Prej je bil omenjen tudi en očitek glede subvencije kmetov, 300 tisoč vreden traktor. Tudi jaz bi ga rad videl, kako je to traktor za 300 tisoč evrov. To smo veliko brali tudi po Facebooku. In tukaj se, bom rekel, zelo dobro skrivate za svojo nesposobnostjo, dajmo jih malo nahujskati, dajmo enega proti drugim skregati, češ v smislu poglej kako traktor ima za 300 jurjev. Pa jaz predlagam, spoštovani poslanec Sajovic, pustite službo, pojdite za kmeta, pojdite po subvencijah pa kupite traktor za 300 jurja, noben problem. Imate to možnost, vsak izmed nas ima to možnost, pa kupujmo vse traktorje po 300 jurjev, če mislite, da je zadeva tako preprosta. Zelo dobro poznam delo slovenskega kmeta, tukaj ni dopusta, ni praznika, delo od zjutraj do večera, žival je treba nahraniti zjutraj, žival je treba nahraniti zvečer, še vmes in tako naprej. Se pravi, zadeve niso tako preproste. Je pa dobra tema za narod, deliti, to se pa, bom rekel, zelo dobro strinjam. Zato bi rekel vsem državljanom, da naj ne pristajajo na take delitve, se prepirajo med sabo. Slovenska hrana je pač lokalno pridelana hrana, bi pač morala biti prioriteta, nekaj, kar ne bi smelo deliti slovenskega naroda. Lahko bi pa namesto se pa mogoče osredotočil na neko drugo stvar, na nek fokus, ne recimo samo primer ljubljanskega župana in njegove družine, so mu odpisali 29 milijonov - koliko traktorjev bi lahko recimo za ta denar kupili? – sto. Ali pa recimo

spoštovane državljanke in državljani, vi se pa vprašajte kaj ima narod od, mislim, kdo ima korist od razdeljenega naroda in to je bistvo vsega. Še eno stvar bi rad opozoril, se mi zdi, da se v naši državi preveč ukvarjamo s tem, ne vsi seveda, da ne bom narobe razumljen, ampak nekateri se ukvarjajo kaj je v cepivih, kaj je vse noter in tako naprej. Mislim pa, da bi se morali v prvi vrsti bolj ukvarjati s tem, kaj je v slovenski hrani, na kakšen način je ta hrana pridelana, kako je zrasla gor, da je tamle paradajz priključen kar na neko infuzijo na vodi in tako naprej, se pravi, bi se morali ukvarjati s tem, kaj vsak dan jemo, uživamo in tako naprej. Fokus bi morali usmeriti v to, da bi več energije vlagali v to, da bi podpirali slovenskega kmeta, ki prideluje lokalno hrano, ki je bistveno bolj zdrava. Eden izmed bolj najboljših prehranskih strokovnjakov pri nas je celo rekel, da Slovenija postaja odlagališče hrane nižje kvalitete, se pravi, neka hrana, ki se bi prodajala po bistveno nižji ceni, recimo v Albaniji jo prodajajo, pri nas za veliko višjo ceno, govorim pa o hrani nižje kvalitete. Se pravi, naši državljani jedo hrano nižje kvalitete in jo zato tudi bistveno več plačajo in to bi morali dati ves svoj fokus, vso svojo energijo, da se to ne bi dogajalo in omogoča, da naši kmetje delajo tisto, kar delajo s srcem in dušo, to je kmetujejo. Izpostavil bi še tole, da ko pridem v trgovino in na policah zagledam česen s Kitajske, pa krompir iz Egipta in čebulo z Nizozemske in ne vem kaj še vse, da me kar stisne pri srcu. Da nekaj, kar lahko zraste v slovenski zemlji, kupim tukaj, in če se le da, ne bom kupil nekje iz drugih držav. Kupuj slovenski izdelek, če se le da, da si ohranjaš delovno mesto. Ekološko plus lokalno je idealno in tega ne nikoli pozabiti. Jaz sem vesel, spoštovana ministrica, da ste še vedno tukaj, da poslušate in imam še zdaj en lokalni poziv naših kmetov iz Spodnje Savinjske doline. Več kmetov iz Spodnje Savinjske doline mi je pripravila en kratek dopis nekih parih točk in so želeli, da vam jih tudi predstavim. »Kmetje iz Spodnje Savinjske doline vam sporočajo, takojšnja zaščita kmetijskih zemljišč tudi pred državnimi projekti, suhi zadrževalniki, tretja razvojna os, obrtne cone in tako naprej.« to je zelo pomembno in o tem sem tudi prej govoril. »Spoštovanje lastninskih pravic pri pripravi državnih projektov, takojšnja uvedba masnih bilanc zaradi preprečitve zlorabe izbrane kakovosti, sprejetje Zakona za poostritev vožnje v naravnem okolju ter preučitev vpliva na okolje.« Predvsem zdaj, jaz sem velik ljubitelj živali, divjega petelina na Golteh ogrožajo ti motokrosisti in bi vsaj tisto območje nekako morali zaščititi, kjer zdaj gnezdi in se pari. »Neupoštevanje pripomb, ki smo jih podali na strateški načrt.« In kdaj bodo odločbe za sušo, vas že sprašujejo kmetje iz Spodnje Savinjske doline. Zdaj pa me dobro poslušajte, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovana ministrica. Brez kmeta ni Slovenije, kmet je temelj slovenstva, saj skrbi za krajino, slovensko lokalno pridelano hrano, ohranjanje slovenskih običajev, kmet je simbol slovenstva. Ta Vlada z raznimi načini uničuje in hoče razvrednotiti osnovno celico družbe, to je družino, zaradi domnevnih evropskih pravil in direktiv grozi z odvzemom grunta, zemlje in premoženja. Želi razvrednotiti vero in običaje, odpreti meje in naseliti čim več tujcev, hkrati pa omejiti zdravstveno oskrbo in skrb za starejše lastnega naroda, slovenskemu delavcu pa vzeti še tisto malo, kar prisluži. Je to vaše sporočilo, več boš delal, več ti bomo vzeli? To je agenda te Vlade, to je vrhunsko menedžiranje te Vlade. Dobro si zapomnite: »Ni kmeta, ni kruha, ni naroda.« Hvala.

Ne bomo vzeli škarje in platna, bomo vzeli vile in kramp, kar že imamo v rokah in delamo.

in pohvalila vse kar ste dobrega naredili v teh 20. letih, imate prav, da ne bomo samo grajali, kolega Lisec, tako kot smo včeraj tudi govorili o tem na odboru, in tisto kar je dobrega, naj dobro ostane. Smo imeli možnost poslušati, slišali in naj nadaljujem, da kdor dela, tudi greši. Tudi vam se lahko to zgodi, tudi vam se je lahko dogajalo, nič hudega, težko je včasih priznati napake, verjamem, zato smo tukaj mi, da vam pomagamo, da se pogovorimo o tem, da ugotovimo, kaj je še boljše za slovenskega kmeta o katerem se pogovarjamo, smo se pogovarjali na včerajšnjem popoldnevu, v današnjem dnevu, in dajmo še malo fokusa na to ker se mi zdi zelo pomembna tema. Stanje kmetijske panoge, zatečenost. Ja, morda se ponavljamo, ampak so to tista dejstva, ki jih ugotavljamo z vsem nezadovoljstvom, katerega tudi mi poslušamo in tega se zavedamo od nastopa te Vlade, od našega nastopa, od Gibanja Svobode. Pa jaz, morda v prvi osebi lahko govorim, da še veliko prej, ko nisem nastopila na to funkcijo, ko sem vsakodnevno, kar sem že večkrat ponavljala, sodelovala s kmeti in bila zelo aktivna na tem področju in so bila ta zadovoljstva tudi takrat že prisotna, zato sem si zaobljubila, da se bom za njih zavzemala, borila in to tudi danes počnem, transparentno, iskreno, brez zavajanja, brez polaganja besed v usta. Na tej točki sem tudi že poudarila, stanje ki ga imamo, nisem vajena jamrati, bomo prevzeli vso odgovornost, ki sicer v veliki meri smo že večkrat povedali, da ni naša, pa vendar je kmet za nas najbolj pomemben, ne sme postati predmet političnega preigravanja. Uporaba manevrov ustrahovanja, širjenja dezinformacij, pa še bi lahko naštevala, to ne bo naš način delovanja, niti ni bil v zadnjem letu in ne bomo prevzeli takega delovanja. naj začnem z dokumentom, ki smo ga prejeli ob sklicu, kjer so predlogi za takojšnje reševanje stanja slovenskega kmeta in prvi stavek, kmeta in njegovo delo veliko ljudi jemlje kot nekaj samoumevnega. Kdo? Naši državljani, moji prijatelji, sosedje? Zakaj tako vse posplošujemo, da je kmet samoumeven za vse nas, ko pa z ljudmi, s katerimi se srečujemo vsakodnevno, nisem še nikogar slišala govoriti o temu, da je kmet samoumeven. Nehajmo delati razdore med različnimi skupinami, nehajmo jih zavajati. Na naslednji strani ste nanizali podatke, popis kmetijstva 2020 v primerjavi s popisom iz leta 2010. Navedli ste, da so ugotovitve, da je bil upad kmetijskih gospodarstev 8 %. Ali je to dobro delo ali je to dobro vodenje kmetijske politike, da smo imeli upad v zadnjih desetih letih, do leta 2020, se opravičujem, da ne bo dezinformacij. Naj nadaljujem. Kulture, ki prevladujejo od leta 2010 do danes, pa je to že kolega Sajovic nekoliko omenjal, so trajni travniki in pašniki v več kot 57 %. Kdo je vodil kmetijsko politiko in tako poskrbel za vse slovensko prehransko varnost? Ponovno mi, prav. Od leta 2010 do leta 2020. Težko, ampak bomo še govorili o tem in smo o tem že veliko poslušali. V zadnjih enajstih letih je tudi navedeno, po statističnih podatkih, sprememba namenske rabe na kmetijskih zemljiščih se je zgodila na 17 tisoč hektarjih in od tega smo 10 tisoč 500 hektarjev kmetijskih površin izgubili, jih ni več. Pozidane, ne obstajajo. In me zanima, če smo s tem tudi mi opravljali, ker govorite, da toliko konstantno dajemo breme na vaša pleča, da zavajamo, in da nimamo s čim boljšim operirati, ampak sem človek, ki živim od dejstev in to so številke in dejstva in si jih nisem izmislila. (nadaljevanje) na trenutno koalicijo, mimo katerega bi se res, težko bi se ga izognila, da smo v zadnjem letu priča kako naši predlogi prispevajo k zatiranju slovenskega kmeta. Uau, zatiramo slovenskega kmeta, slovenski kmet je naš sovražnik, čisto vsak izmed nas, 41 nas je, prihaja iz domačih okolij, pa me zanima, če si to ljudje mislijo o nas, o osebnostih, da sovražimo ljudi, da jih zatiramo, pa naj bo to kmet, pa naj bo to nevladna organizacija, naj bo kdorkoli, to je zapisano v vašem dokumentu, ko ste predlagali sklic seje, zatiranje. Začnimo resnično komunicirati bolj jasno, da nas ljudje razumejo kaj se dogaja in dajmo operirati z dejstvi, ki držijo. Danes ste bili seznanjeni, da smo enotno v stranki Gibanje Svoboda in v celotno koalicijo vložili Zakon o dopolnitvi Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici. Zakaj? Ne zato, ker je kmet naš sovražnik, kot ste navedel v pretekli razpravi, kolega Lisec, ampak zato, ker resnično ne želimo, da bi bila politika neposredno vpletena v delovanje organizacije, ki naj bi delovala v javnem interesu. Danes ste tudi omenili kmetijske organizacije, s katerimi vi nimate opravka in ne sodelujete, da so obiskali Državni zbor. Jaz bi vam pa rada povedala, da mi želimo tvornejše sodelovanje politike, civilne družbe in stroke, ne izključevanje, hkrati pa niti ne vplivanja politike na kmetijstvo in na celotno panogo. Zbornica, vemo, kaj je cehovsko združenje, ki ima tudi ob prepoznanju države tudi v letu 1999, ko je bila ustanovljena odgovornost, načelno zagovarjat interese kmetic in kmetov, gozdarskega sektorja in ribičev. Politika po našem mnenju, po mnenju celotne koalicije tukaj nima kaj početi, zato si ne želimo, da bi javni funkcionarji, kateri smo tudi mi danes sedeli na dveh stolčkih in ob spremembi zakona bom še enkrat ponovila, kot je kolega Žavbi prebral, da smo zakon spremenili tako, da v organe zbornice ne morejo biti izvoljene osebe, ki ob izvolitvi oziroma imenovanju ali v obdobju štirih let so so pred tem bile, - v obdobju štirih let so pred tem bile - člani organov političnih strank na državni, regionalni in občinski ravni, poslanci Evropskega parlamenta in funkcionarji v Evropski komisiji in Evropskem svetu, predsednik republike, predsednik vlade, ministri, državni sekretarji, poslanci, župani, občinski svetniki, generalni direktorji, generalni sekretarji ministrstev, direktorji organov v sestavi ministrstev in vladnih služb, generalni direktorji in direktorji generalnih direktoratov v Evropski komisiji, direktorji občinske uprave ali tajniki občine. Tako smo se odzvali konkretno, takoj in učinkovito, ko smo zagovarjali, da smo priča političnim protestom, zato nismo imeli zadržka pri pisanju take novele, spremembe zakona, sami s tem nimamo težav, zato verjamem, ker ste omenili, da niti sami niste bili politično vpleteni v protest, v proteste, da nimate težav niti vi s tem, da bomo zakon soglasno podprli, ker gre za slovenskega kmeta in vem, da nam ni prioriteta politična kariera. V zbornici imamo 100 tisoč članov, 8 % jih je šlo na volitve, dajmo jih aktivirati, ker verjamem, da vseh 100 tisoč članov niso vsi politični funkcionarji in ne želimo odstraniti kmeta, ne želimo, da ugasnejo svoje traktorje, da odidejo domov na kavč ali ne vem kaj kaj še vse sem lahko poslušala v vseh teh dneh. Res verjamem v to, da si naši kmetje zaslužijo neodvisno, objektivno in nepristransko zastopstvo. Kmetu kmetijstvo in politiku politiko. Mislim, da si to vsi želimo, da je to vsem nam v interesu, ne vidim razlogov, zakaj bi se tukaj zatikali. Tako da verjamem, da bomo res pokazali, da v slogi je moč skupaj koalicija, opozicija in bo to izpeljano tako zelo lahko, da bo kmet na koncu zadovoljen. **50. gremo naprej, kot vaše dobro delo med letoma 2020-2022 navajate spremembo Zakona o kmetijstvu zaradi potreb sprejema skupne kmetijske politike za leto 2023-2027. Isti dokument ga je prejela ministrica na svojo mizo kot prvo težko garaško delo. Isti zakon je ta koalicija podpirala v tem mandatu. Tako da si pripisujemo enake zasluge, razlikuje se samo v tem, da pred odhodom vaše Vlade ta dokument je prejel 240 pripomb, ta dokument je osnova za kmetijsko politiko za nadaljnja štiri leta. Če tega dokumenta ne bi sprejeli, vseh subvencij, vsega, kar se danes pogovarjamo in vsega, kar so deležni kmetje, mislim, da bi imeli velike težave v Sloveniji s pridobivanjem evropskih sredstev in nadaljevanje s kmetijsko politiko. Potrebe so bile po konkretnih popravkih. In kot smo poslušali že spoštovano ministrico, ko je prišla v Bruselj, ko se je predstavil dokument Evropski komisiji, glej ga zlomka, težave, iz leta 2019 so se vlekle in ni kriva ta Vlada, ni kriva prejšnja Vlada. Zdaj ne vem ali so ali ali so kmetje ali pač ni kriv nihče in se nam je zgodilo to, ker smo res nesrečni. Opomini, ki so prihajali iz Evrope, nihče jih ni pogledal ali pa ja, morda ne bom delala krivice, niti na tej točki moram paziti z besedami, priznam, ampak pogajanja so bila taka, ali boste vzpostavili režim Nature 2000 in se bomo spogajali z dokumentom ali pa se nimamo kaj pogovarjati. Stiska s časom. Ministrica pozna svoje odgovornosti, celotna vlada jih pozna. Potrebno je bilo skleniti kompromis. taka težka beseda za razumeti včasih. Marsikaj je treba požreti, se prilagoditi. Ampak če smo pametni in zavedni, da delujemo v dobro našega prebivalstva in naših kmetov, verjamem, da so bili vsi koraki zelo nujno potrebni zaradi opomina iz leta 2019, zaradi 240 pripomb, zaradi nesprejetega dokumenta s strani Evropske komisije. Tako da ja, to je naša realnost, tukaj smo. Če se vam zdi, da precej jamramo - ne jamramo, delamo, smo ukrepali, ampak to so dejstva. Kolega Lisec, rada bi vas vprašala, če bi mi lahko odgovorili, pa sem že včeraj na odboru postavila vprašanje o sami Naturi 2000, o tistem grafu slavnem, ki kroži, kjer ustrahujemo, zavajamo ljudi, natura se širi, vedno več nature, pa vsaj že 10 let vem, da ljudem ni jasna natura v celoti, pa imajo zadržke, pa imajo pomisleke, pa so nezadovoljni. Če mi lahko natančno od 13. maja, ko se je zgodil nastop te Vlade, do danes konkretno, če imate te številke, če ne, bom počakala, ni problema, mi boste na naslednji seji odgovoril ali kakorkoli, koliko odstotkov površin Nature 2000 se je od tistega datuma, ki sem ga omenila, do danes povečalo. Samo to me zanima. Vse ostalo okrog Nature ne. To me res zanima, ker včeraj sem od gospoda Bibiča, ki je na Direktoratu za naravo prejela odgovore. Gospod, katerega sem tudi omenjala, da 20 20 let spremlja Naturo 2000, stroki, ki ji zaupam, kateri je zamenjal kar nekaj vlad in kar nekaj različnih politik, pa je sam nam obrazložil. Stroki zaupamo, ji verjamemo, tvorno sodelujemo, tako da tam sem dobila odgovore. Bi pa rada samo še na te očitke dobila odgovore, kje je naša krivda tu, ta slaba Vlada, kako slabo delamo in kako zatiramo kmeta in kako Naturo širimo. Naslednji očitki, ministrstvo ne podaja rešitev, nimamo odgovorov na vse zahteve kmetov, nekaj v komunikaciji, nekje se ne najdemo, se ne razumemo. Kajti ministrica je večkrat javno povedala kakšne so bile zahteve, kakšne so bile rešitve. Od tega katerih se najbolj dotika Natura 2000 je ocena po mnenju stroke od 50 do 100 kmetov, za katere imajo pripravljene rešitve. Dajmo jih pustiti, da se pogovorijo, dajmo ne širiti slabe volje med njimi. Naj rešujejo posledice, ki so se nas dotaknili. Nihče ne beži pred tem, da imamo režime, nihče ne beži pred tem, da to vpliva na slovenskega kmeta, ampak povedala sem zakaj to imamo danes, kaj lahko s tem naredimo in ministrica je podala odgovore in verjamem, da se bodo pogovorili in poiskali skupne rešitve. Pa če se še samo dotaknem, potem nadaljnjih ukrepov Nature 2000 in vseh subvencij, subvencijske kampanje, ki poteka ob sprejemanju dokumenta skupne kmetijske politike, ki je bil sprejet v tistem času, kot sem ga že omenila. Tudi to bi rada poudarila, da ne pozabimo, da smo večkrat povedali, da je ta dokument, ki je ključen za kmetijstvo, zadeva, ki ni zapečatena zadeva, ki smo tudi, ko je bila sprejeta na odboru v lanskem letu večkrat povedali, da se ga bo še velikokrat odpiralo. Zakaj? Zato, ker imamo naravo, imamo kmetijstvo in ne moremo dokument v letu 2022 zapisati, ga oddati v Evropsko unijo oziroma na Evropsko komisijo, si oprati roke in reče, to je to, mi smo pa svoje delo opravili. Mislim, da smo ničkolikokrat povedali, da glede na potrebe, glede na to, ko se bo kako se bo izkazalo, kje so tiste kriti kritične točke, da smo povedali jasno, da se bodo tudi te korigirale in da se bodo popravljale. Zato ponovno naj ne govorimo, da zatiramo slovenskega kmeta, zaradi tega, ker obstajajo pogovori, so pogajalske mize sicer prazne, ampak verjamem, da se bodo spet napolnile in mislim, da se bo takrat odpirala debata o tem kaj se da spremeniti, kaj se da popraviti. Zakaj pa to poudarjam? Zato, ker trenutno kampanje oziroma projekt, razpisi, ki tečejo, moram povedati, da so še vedno iz pretekle skupne kmetijske politike, kampanja 2023-2027 se trenutno izvaja, se pravi, naši ukrepi, naši razpisi, kar se tiče te Vlade in te politike, niso še začeli se izvajati. To pomeni, da je to čigava skupna kmetijska politika? Vaša, ki trenutno teče, ne naša. Naša ni še počela, saj se ni še zaključilo zbiranje vlog, kmetje niso še oddali vseh dokumentov, vemo, da to poteka do julija meseca, naš dokument leta za leto 2023-2027 se še ne izvaja. Ampak če smo tudi za to krivi, prav, tudi to bomo sprejeli. Dobro delo, ki ste ga omenili, 310 milijonov dodatnih sredstev za kmetijski sektor, bi rada poudarila, da teh sredstev nihče od nas ni ne zmanjševal ne preusmerjal, nič počel s tem, tako da pohvalno z vaše strani. Odreagirali smo pa hitro, glede na to, da imamo boj z energetsko krizo in učinkovito zagotovili dodatnih 40 milijonov, zaradi rasti cene goriv, elektrike, repromateriala. Sicer na tej točki smo ponovno poslušali tisto izvajanje, s katerim se bom mogla sprijazniti, da pač tako je, da smo zdaj, če bom rekla, 30 odstotkov kmetov izpostavili, izvzeli ven iz ukrepov za pomoč pomoč pri trošarinah, to sem včeraj poslušala, bi rada, če mi navedete kateri so, točno številko teh kmetijskih gospodarstev registriranih, ker takrat smo tudi na odborih govorili, da je bilo potrebno postaviti ločnico in zagotoviti trošarino za kmetijska gospodarstva katera jo nujno potrebujejo za to, da lahko brez težav, da bi jih energetska kriza ustavila, še naprej opravljajo svojo dejavnost. V vmesnem času smo tudi sicer tudi v samih predlogih, ki smo jih brali, so tudi OMD točkovanja, kar je moj predhodnik omenjal, da kako smo spet diskriminirali slovenskega kmeta in da kako imamo kmete visokogorske, ki se borijo vsakodnevno in res jih imamo. Mi je pa žal, da niste prepoznali, da vsaj več kot 10 let je bilo točkovanje

so zaradi nepravilnih točkovanj OMD dobili nižja sredstva kot nekateri kmetje, ki so imeli lažje pridelovalne pogoje, tako če na kratko strnem kaj se je dogajalo, ampak spet ne delamo v dobrobit slovenskega kmeta. In če nadaljujem, eden izmed pozivov oziroma predlogov, da Državni zbor poziva Vlado, da nasprotuje predlogu uredbe vezane na fitofarmacevtska sredstva, vprašanje je bilo večkrat zastavljeno, zakaj Vlado pozivamo za to, če je Vlada podala stališče, na odboru smo ga sprejeli, za ministrico še vedno vsi stojimo, ker nismo pozabili kaj smo takrat napisali v dokument in poslali v Evropo. Evropo. Stališče ministrice je bilo jasno, da ne podpiramo predloga uredbe zaradi neupoštevanja razlik med državami članicami glede na specifičnost narave in naravne danosti kmetijstva po posameznih državah. V vmesnem času v aprilu, po naših informacijah nas je obiskala Evropska komisija glede na stališče naše države. strokovnjaki se je sestala, pregledala stanje v Sloveniji in dejansko naša stališča so pripomogla k temu, da trenutno uredba ne gre v tej smeri, da fitofarmacevtska sredstva bodo prepovedana na vseh vseh kritičnih območjih, vodovarstvenih območjih, tako da tako da tudi tukaj moram poudariti, da je bil naš uspeh z vsemi stališči in tudi vi ste takrat potrdili to, tako da tudi vaš uspeh je bil in se veselim tega, da smo skupaj naredili tudi nekaj dobrega oziroma še nekaj dobrega za slovenskega kmeta. Kar se tiče pa, vseeno, da razumemo zakaj imamo take pogoje in take uredbe glede strožjih ukrepov fitofarmacije. Ne vem, če vam je vsem znano, pa bom ponovila še enkrat, da od leta 2019 oziroma 2020 vemo kakšne so bile ambicije v evropskem zelenem dogovoru in v sami strategiji, ki je nismo mi sprejeli, od vil do vilic. Mislim, da ste večkrat slišali za to strategijo in da veste, da je tudi to posledica vseh pogojev kateri prihajajo in uredb za omejevanje s prometom s fitofarmacevtskimi sredstvi. Poudariti moram, da od takrat, ko smo to sprejeli, leta 2019, nismo naredili veliko na področju tega, da bi usmerjali slovensko kmetijstvo v ekološko pridelavo, za primerjavo drugih držav članic, ki nas prehitevajo po levi in po desni, mi v enem letu, priznam, da res tako zelo hitro ne bi mogli ukrepati, kar bi se moralo dogajati vsaj že deset let usmerjanja kmetijstva, ampak ne bomo obupali in se bomo trudili, da bomo pomagali slovenskim kmetom kolikor je v naši moči. vmes med razpravo na začetku, eden izmed prvih razpravljavcev je ponovno mogoče malo tako posplošeno govoril o temu, zakaj se škropiva kupujejo pri sosedih Avstrijcih, Hrvatih, Italijanih. Zadeva ima dolgo brado, ki bi jo rada samo nekoliko obrazložila, da se je sprejemal veliko let, pardon, se opravičujem, nekaj let nazaj, pred časom, dokument, uredba, kjer so se določale cone. Takrat glede na vse pripombe je Slovenija bila zajeta v cono B, Hrvaška in Italija je trenutno v coni C, kar se tiče prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi. Kar pomeni da, kar naši sosedi Italijani in Hrvati uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva zaradi razlikovanja v samih conah, mi v Sloveniji tega ne moremo uporabljati. Ponavljam, dolga brada, 15 let, 20 let, danes nimamo več vpliva, korakov nazaj ni. Kar se tiče pa Avstrijcev glede na njihova registrirana fitofarmacevtska sredstva, pa je težava v Sloveniji, če se boste kdaj z distributerji za fitofarmacevtska sredstva pogovarjali o tem, ko se jih želi registrirati, nastane velik problem, ker je Slovenija premajhna in nezanimiva za njihov trg. Tukaj imamo težave zakaj ne moremo se posluževati enakih sredstev in to ni kriva ta politika, da je kmet v taki situaciji **53. Upam, da sem bila dovolj jasna, da razumemo zakaj smo tukaj kjer smo danes. Sedaj pa še neresnicam, ki se mi ne zdijo poštene do ljudi, ki verjamem, da vsi ne prebirajo zakonov, ki jih sprejmemo, dajemo v zakonodajno proceduro, ampak prav je, da če jih zastopamo, povemo dejstva tako kot so zapisana črno na belem. Bi omenila še poslanski zakon, eden izmed tistih vzvodov in razlogov zakaj so kmetje odstopili od pogajanj in to je Zakon o zaščiti živali. O tem, da se je veliko govorilo, da imamo pooblaščene svetovalce in se je posejalo ničkoliko strahu med njimi z dezinformacijami, kaj so to pooblaščeni svetovalci. V zakonu je jasno zapisano in najbolj vidni predstavniki kmetijskih organizacij so v javnosti celo namerno zavajali o teh pristojnostih in nalogah, ki se jim le omogoča aktivno sodelovanje pri svetovanju skrbnikom živali in sodelovanje z nadzornimi organi v primeru ugotovljenih nepravilnosti. Aktivno sodelovanje, sodelovanje. Ponovim še enkrat za vsak slučaj: Pooblaščeni svetovalci nimajo nobenih pooblastil iz naslova inšpekcijskega postopka - nobenih pooblastil, to piše v zakonu - prav tako kakršnihkoli pooblastil za vstop na zasebna zemljišča -, da bodo hodili po kmetijah in po hlevih, nobenih pooblastil. Tako da dajmo povedati stvari take kot so. Dajmo povezati ljudi, ne jih ločevati. Meni je izredno žal na včerajšnjo novico, katero je danes ministrica razlagala, da se je zgodila, da to imamo, da se moramo soočati z realnostjo, da pa malomarnosti in mučenje živali se dogaja. Nikakor ni to kazanje s prstom ne na slovenskega kmeta, ne na nobenega soseda, prijatelja, brata, sestro, ampak to se dogaja. To imamo pri nas. Kot odgovorni lastniki živali, vsak, ki jih ima, bomo ta miselni preskok morali narediti, zato ne želimo nobenemu škoditi, ker tukaj mislim, da so živali tiste glavne, za katere se borimo. In naj omenim še, da v zakonu se je urejala ustanovitev prehodnih hlevov, katerih nimamo, pa verjamem, da si boste prebrali kakšen je namen prehodnih hlevov in to do sedaj ni bilo urejeno. Ustanovitev specializirane inšpekcije, ki je na razpolago 24 ur na dan zato da hitro ukrepa, ko zaznamo hudo malomarnost pri mučenju živali. Od tega, da se je podkrepila dodatno veterinarska inšpekcija, kjer poslušamo večkrat o podhranjenosti in so se zagotovila dodatna sredstva, en milijon evrov tukaj. Kaj je slabega od tega, kar sem prebrala? Pa to piše v zakonu, to si nisem izmislila, so dejstva ponovno. In za konec, protesti. Vesela sem, da danes smo lahko deležni tega, da se protesti protesti izvajajo brez represije, da vsak lahko pove kar želi, da nihče nima nič proti nobenemu, ne glede na to kakšno kmetijsko mehanizacijo in traktorje v kakršnikoli vrednosti operira in ima. Bomo pomagali še dodatno kmetom, zato da bomo izkoristili vse možne vire financiranja, da bomo še oplemenitili to panogo, da se bo kmetijstvo ne opuščalo, ampak ohranjalo. Samo vzvodi, ki so bili, so se zgodili, kot sem že na včerajšnjem odboru povedala, iz čustvenega momenta, ko so se kmetje prepoznali v protestih in hvala bogu, da so se. Hvala bogu, da so to povedali, povedali, kar smo tudi na včerajšnjem odboru slišali, da so sami navajali, en obiskovalec je bil včeraj na odboru, ampak vsi ostali, kot sem že povedala, ja, mi moramo iti protestirati. Vidite kaj se dogaja, pa ne berem ničesar, to je več ljudi iz našega, iz mojega okolja, od koder prihajam. Vidite kaj se dogaja v kmetijstvu, mi imamo tega dovolj, pa saj niste resni. Pa saj oni ne ločijo med vami in nami. Oni vidijo politiko, oni vidijo nas, ali smo bili mi včeraj tam ali pa v lanskem letu ali pa zadnjih dvajset

Zato naj za konec povem, da naša sporočila so jasna, iskrena in v upanju, da nam bodo lahko nekoč slovenske kmetice in slovenski kmeti ponovno zaupali zaupanje, ki smo ga izgubili,

drugega ministrstva! Torej, pozitivno, pravi kolegica pred menoj, tako nekako gre, kajne? Imamo seveda pomembno razpravo in gre pa seveda za neka priporočila Vladi, ampak nikakor ne za to, da bi si izmislili v Slovenski demokratski stranki, ampak zato, ker smo znali prisluhniti težavam in stiski slovenskega kmeta in sicer, želimo torej pospešiti reševanje položaja kmeta, ki je izjemnega pomena za prihodnost kmetijstva in Slovenije nasploh in seveda za to, kaj mi mislimo, kako lahko mi vplivamo na to, kakšna bo naša Slovenija v prihodnosti, ali bo lepo obdelana ali manj, torej kakšna bo slovenska krajina, kaj bomo imeli na mizi, ali bomo imeli zaraščene hribe, neobdelana in degradirana kmetijska področja, nekateri hribi so že, ali bomo jedli zdravo domačo hrano, bomo imeli vsaj približno prehransko oskrbo, oskrbo, samooskrbo ali pa morda tako kot nam sedaj nekako priporoča Evropska unija, ali bomo jedli zmlete beljakovine iz žužkov, čričkov in ostalih ličink. Se pravi samooskrba ali to, kaj nam priporoča Evropska unija ta moment in sedaj se seveda normalno tudi kmetje sprašujejo, kam gre ta svet, kam gre naša Slovenija in kam jih napeljuje Evropska unija in seveda, kaj imamo mi dejansko še od tega kmetijstva, ki smo ga imeli včasih. včasih. Zakaj? Kmetje so zaskrbljeni in to jih je tudi pripeljalo na ulice in iz prve roke vam lahko povem, njihov strah je upravičen, nekaj strahu, bom rekel, da verjetno je ministrica že sedaj potešila, zrahljala, nekaj pa ga ostaja, če pa bi bilo tako vse v redu, kot se danes tukaj pogovarjamo, potem pa bi seveda ne bi bilo sedaj prazne pogajalske mize. Zdaj se ustavi na eni ali drugi strani, treba je potem torej iti na proti. Seveda smo tudi poslanci iz periferije zaskrbljeni, kadar slišimo stisko našega slovenskega kmeta, ker mi pa želimo, da bi bila enak neki regionalni razvoj, da bi bila cela Slovenija lepa, obdelana in ne zaraščeni hribi, kot so v Halozah ali pa, ne vem, 5 kilometrov iz središča Ptuja, kamor sam spadam, hribi zaraščeni. Sedaj pa seveda, kaj pomeni, ali je natur, ne in ni lepo, to so zaraščene gorice v Halozah ali pa je mogoče lepo obdelano, povezano, vinograd v Slovenskih goricah in pa seveda ni čisto 100 % natur, ker se malo škropi, pa tako naprej, pa nekaj se naredi odtisa s tistimi traktorji in tako naprej, ne. Tako da, ali so, ne vem, njive izgledajo lepo, ječmen, pšenica lepo izgleda, notri malo maka lepo obdelano, vse pa ni čisto natur ali pa pač imamo zaraščeno, pa raste ambrozija, pa trnje, čez kakšno leto začne še akacija, pa šavje, pa ne vem kaj in potem si moramo to sliko sedaj ustvariti, kakšno Slovenijo mi želimo v prihodnosti, Tako da, slišali smo s strani ministrice in tudi nekako te Vlade, jaz ji rečem bolj ulična ljubljanska vlada, ne, ker resnično malo je notri ljudi iz periferije in nekako seveda je vse najlepšem redu, ne govorimo, ja, Evropska unija nam je naročila tako, seveda, imamo zaščito okolja, pazimo na ogljični odtis zdaj. Ali lahko slovenski kmetje in Slovenija zaščiti planet? Ne more, sama ne more in to, če bomo naredili postopoma, verjamem, da lahko pridemo do tega, da bodo kmetje manj škropili, manj gnojili, seveda lahko pridemo, ampak postopoma in sedaj, četudi **55. TRAK: nikakor ni vsega tega kriva ta Vlada, samo odprlo se je samo kmetijstvu pet ali šest velikih problemov. Torej, še enkrat, kakšna je evropska politika, pa kaj nam reče Evropska komisija, ali moramo na vsako stvar samo pokimati ali pa morda nekateri ministri pa res v prejšnjih vladah niso dovolj hodili v Bruselj ali pa tam pač niso nič razumeli kaj so podpisovali? Kajti kmetje tega nikoli ne bi podpisali. In sedaj, če gremo, da imamo nekako tudi nekatere kolege, katere poznam iz koalicijskih strank, ki so dejansko tukaj iz periferije prišli pa sedaj po enem letu nerazumljivo/ ali pa, ne vem, svoji ministrici reči, poslušaj, to pa ne pije vode za moj Ormož, pa ne pije vode za moje Haloze. Oni najbolj korajžni - kaj je že? - / nerazumljivo/ ali zdaj upaš reči, poslušaj, to pa ne gre, v Halozah smo dvignili katastrske dohodke na vinograd, so že zdaj zaraščene, zdaj smo še dvignili dajatve na OMD? Če tega ne upaš reči, potem pa rečem, da pač seveda nisi na strani kmetov in kmetje takemu poslancu potem rečejo, ne hodim več v rojstni kraj, ne hodim več sem. To nas čaka, če ne držimo s tistimi od kod prihajamo. Tako da jaz nekako sem resnično ponosen na seveda svoj / nerazumljivo/ koliko je še lepo obdelan in tako naprej. Ampak še enkrat, mi dejansko vodimo politiko, ki jo deloma tudi narekuje stranka Levica in takrat, dve leti nazaj, ko je bil en takšen primer, ko se je zdaj zgodil, popolnoma nesprejemljivo, kaj se je delalo s tistim konjem, takrat so rekli, veste, to pa so krivi kmetje in moramo iti z njimi, z inšpektorji nenapovedano na kmetije, ker kmetje grdo delajo z živalmi. Ampak glejte, vzrejne živali so zelo dobro rejene in tudi se zelo dobro skrbi za njih, ker kmet ve, da je njegova rejna žival, recimo krava mlekarica, je njegov evro in če ne skrbi dobro za njo, mu zvečer ne da mleka. Se pravi, če je lačna, mu ne da mleka. Če je, jo tepem, tudi ne da mleka. Če jo preganja volk po pašniku, zvečer ne da mleka, pa vmes se še lahko kaj drugega zgodi. Govorimo o tem, da moramo nekako vzeti neko srednjo pot in ne vsega poslušati, kaj se tudi narekuje v Evropski uniji. Vem pa, da sedaj pač prišlo do tega, verjamem, kot nam je pojasnila ministrica, da se je dosti stvari nakopičilo in in seveda je bilo težko speljati stvari, ampak jaz verjamem, da nas iz Evropske unije ne bi nihče vrgel ven, če bi še bili malo bolj trdi pogajalci. neko leto, dve nazaj, Evropska komisija je odobrila ličinke rumenega mokarja, potem kobilice, hišne čričke, na koncu malega mokarja in tole bi se naj devalo v hrano in tole bi se naj mlelo in se nam dalo na polico in če mi tega ne bomo vedeli, hvala lepa, vam za take specialitete, koalicija in tudi ministrica, jaz jih ne bi rad jedel. Imamo dovolj površin. Če jih vse obdelamo, imamo možnosti, da smo samooskrbni. Ampak mi ne moremo sedaj reči kmetu, da ne sme več gnojiti in škropiti skozi noč, ne moremo reči, zakaj ne? Ker potem bi morali imeti iz ekološke pridelave hrane sedaj že zagotovljene rezerve, kako bomo to na drugačen način pridelali, se pravi, gremo, ne vem, biološka pridelava pa ekološka pridelava, potem pa rečemo kmetom tako, zdaj boste pa morali manj škropiti in seveda to močno nadzirati. nadzirati. Imam tukaj en zapis od enega doktorja znanosti Andrej Simonič, direktor Kmetijskega inštituta, članek iz drugega meseca 2023 pravi, da smo vedno manj samooskrbni. Med najpomembnejšimi razlogi je ta, da je površina kmetijskih površin drastično zmanjšala, da se je površina zmanjšala. Liberalna zakonodaja pa zemljišče ščiti. Kar zadeva ekološko kmetijstvo, pa pravi, da so dejansko to neracionalne izjave, da bi mi lahko preživeli z ekološkim kmetijstvom in seveda, da to nikakor ne more biti prioriteta Slovenije, ampak je pa lahko nek, kako naj rečem, prehod, dodatek in tako naprej, tudi, če hočete, k tem, da zaščitimo da zaščitimo podnebje in seveda ustavimo prevelike podnebne spremembe. Tako da, če torej to ni ta moment prioriteta, ekološka pridelava hrane, kakšna pa potem je še kaj še nam ostane? Ja, konvencionalna in takšna pri nas obstaja.

tu in tam se udeležiš kakšne okrogle mize njihove, tako vinogradniške, tako bom rekel, kmetovalcev, živinorejcev in tako naprej. In seveda bili so tam kmetje Slovenskih goric, pa potem nekaj iz Ptujskega polja in vinogradniki, sadjarji, dejansko, bom rekel, kmetovalci, živinorejci. In kaj so nam tam povedali? Problemi, prvo, nespoštovanje slovenskega kmeta. Iz njihovih ust nespoštovanje. In potem, jaz sem tudi povedal, verjetno si mislite, da se je v Ljubljani vsem, da so vsi znoreli v Ljubljani te politiki, kaj se gremo, da vam delamo ene omejitve in to iz dneva v dan. Ne gre se za to, da se neka slaba politika dogaja 10 let ali pa, ne vem, 15 let ne, ampak če se pa dogaja iz dneva v dan, da pač pride ven, ne vem, dvig katastrskega dohodka, potem bi pa lahko malo s tistimi davki na OMD počakali, če smo jih zdaj malo udarili, zdaj pa malo počakajmo, pa ne vem, spet drugo leto ali pa tretje, spet nove aktivnosti na področju davkov, pa zategovanja pasu. Tako da govorili so torej kakšno dejansko politiko bi morali delati in da naj mi ne mislimo, da hrana prileti iz zraka, tukaj v Ljubljani. In tudi tisti, kateri dejansko mogoče prevečkrat naročijo hrano preko Wolta, tudi tisti morejo razumeti kaj pomeni Natura. Iz prve roke Natura pomeni, da se je kmetovalcu, ki ima 30 hektarjev, 25, 30 hektarjev zemlje, 10 hektarjev spremenilo v Naturo. In takrat se je on strinjal s tem zaradi tega močvirnega metuljčka. Tole je okoliš dol med Ptujem in Ormožem. Se pravi, on se je strinjal z Naturo na svojem zemljišču, potem je bilo rečeno, da lahko enkrat kosi šele julija, seveda ta krma je potem že zelo posušena. Jutri se mu bo pa z zakonom o zaščiti živali reklo, da mora spustiti v vseh svojih 30 mlekaric. Kdo bo poskrbel za njegov nov hlev, petdeset do sto tisoč stane? To niso heci, ljudje. To je pač bankrot te družine v nekem času. Tudi mi je povedal ta kmet, saj mislim, da sva imela že neko debato na to temo z gospo ministrico je tudi povedal, da je dejansko tisti, ki so šli noter v to Naturo, niso bili dobro obveščeni in so potem raje stopili ven, ker ne dosegajo teh ciljev, teh pogojev ne zadostijo in potem sploh ne pridejo do teh povračil, izgube dohodkov. Tako da še enkrat moram reči, da država Slovenija po tem zemljevidu, ki mi ga je poslal en drug dr. znanosti, zelo priznan slovenski raziskovalec, pa ni kmet, po tem zemljevidu imamo celotno Slovenijo v območju Natura 2000 zavarovana območja, naravne vrednote, ekološko pomembna območja. Se pravi celotna Slovenija, poglejte, kjer je zeleno pa rumeno, pa potem tam, kjer so pikice, vsepovsod, tam so omejitve. Vsepovsod tam so neke omejitve. Zaradi tega, če mi mislimo kmeta obdržati pri življenju, pač ne bomo mogli tako strogo se držati teh omejitev kot pijanec plota. To je to. Potem so še rekli, ta zaščita živali, pač razumejo, da nekdo skrbi za pudlja v bloku, pa za pekinezerja. Ampak tisti, ki za to skrbi, tisti še ne zna njemu govoriti, kako mora skrbeti za živino, še posebej takrat, ko pride do kakega, če tako rečem, neljubega in to nepričakovanega dogodka, kar se dogaja. In nekdo pride in ti fotografira. Veste kaj so rekli? Kar naj pridejo na dvorišče pa kar naj poskusijo slikati pa stikati po mojem v prostoru za kmetovanje. To ne gre. Tako da še enkrat, imamo torej priporočila. Jaz verjamem, da jih lahko brez vsakega problema podpremo. Kmetom govorim, dajte se držite in vzdržite tudi v našo korist, da bomo imeli zdravo hrano in upam, da ne boste rabili poseči po bolj ostrih protestih, ker tako so rekli, če ne bo šlo drugače. In seveda moram še reči, koalicija, vprašajte se, ker ste se napačno vprašali, kaj lahko jaz naredim za slovenskega kmeta, ne kaj si vi želite od slovenskega kmeta? Kaj lahko mi naredimo in kaj si oni želijo, da bodo uspešno kmetovali in nam zagotavljali zdravo prehrano? Hvala lepa.

Najprej želim izkoristiti možnost postopkovnega po 69. členu. Prosim, predsedujoča, če predhodnega razpravljavca opozorite, da ne žali tistih, ki niso prisotni v dvorani, čeprav je to naredil zelo subtilno - ni treba zmigovati, hvala lepa da ne uporablja za trenutno Vlado Republike Slovenije žaljivih besed in na splošno ne žali. Hvala. Jaz se vsekakor strinjam, da je potrebno imeti spoštljiv govor in argumentacijo do vseh, ampak moram priznati, da tokrat niti sama nisem zaznala nekih neposrednih žaljivk, tako da tudi jaz prosim, če lahko konkretneje obrazložite postopkovni… / oglašanje iz dvorane/, Govora je bilo o kolegu poslancu, ki sedi dva ali pa tri stole od mene, da kadar se ne želi oglasiti, naj se več ne prikaže na domačem dvorišču. Zaznati je bilo izgovora točno to, kako ga v lokalnem okolju nazivajo. Da sta oba iz Haloz, ni nič spornega. Vlada Republike Slovenije, 15. Vlada Republike Slovenije, pa pardon, pa bom direktno šel na vas, zato ker proti vam,

Hvala za besedo, predsedujoča. Saj po vseh zanimivih razpravah je težko še karkoli novega dodati. Ponovno smo na temo kmetijstva po že dosti sejah odborov, tako Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot tudi skupnih sej Odborov za infrastrukturo, okolje in prostor. Na Odboru za kmetijstvo za kmetijstvo smo sedeli tudi včeraj. To je po svoje pohvalno, kajti kmetijstvo je ena najpomembnejših panog, gospodarskih panog v Sloveniji in že v osnovi se ograjujem od na pol prikritega namena sklica današnje seje, zato bom zelo na hitro povzel kaj se je mogoče dogajalo na sedmih, osmih sejah, ki smo jih do zdaj že imeli. Vedno so se nam pridružili zelo zanimivi gostje na vseh teh sejah, tako na kmetijskem kot na infrastrukturnem, kot na skupnih, kljub temu, da smo včasih ali pa pogosto govorili o različnih temah oziroma smo izmenjali različne poglede na svet, ker smo različni, tako kot je različen svet, kot je različna živa, kot je različna neživa narava. Različni in pestri so tudi ekosistemi in eni izmed glavnih upravljavcev ekosistemov in krajine v Sloveniji so kmetje. Pa da ne pozabimo, ne samo kmetje, tudi kmetice. Danes ni bilo govora o, bom rekel, o tem spolnem razlikovanju ali pa enakosti. Vsi si želimo, da bo tako kot je pestra družba, tako kot so pestre kulture, da delujemo tudi za pestrost, raznolikost slovenskega kmetijstva, naj bo različno, naj bo diverzificirano, naj bo usmerjeno tako v naravo, v okolje kot v človeka. Ampak kot je že bilo ničkolikokrat na osmih, devetih, ne vem kolikih sejah odborov, da jih ne naštevam in pa danes neskončnokrat navedeno, svet se spreminja. To smo slišali in to so vse v bistvu samo povzetki. Svet se spreminja tako kulturno, spreminjajo se kulture, spreminja se družba in spreminjajo se družbe. Veliko je bilo slišano tukaj o regulaciji. To je ena taka zelo negativna beseda, zaznana je negativno. Bolj bi bilo dobro govoriti o urejanju, ali se res regulacija odraža v kvaliteti. Veliko je govora, slovenski kmet je najbolj reguliran v Evropi, po drugi strani slovenski kmet ima najbolj kvaliteten pridelek v Evropi. Jaz o tem ne bom sodil, lahko pa o tem razpravljam. Še enkrat bom poudaril, da svet se spreminja, tako družbeno, kulturno, še najbolj pa se spreminja sam.

Soočajo se seveda z različnimi izzivi, z odkupnimi cenami, zakoreninjeno birokracijo, s staranjem prebivalstva, kmečkega življa, s prilagajanjem na modernizacijo in vse to ima svoje odgovore, vse to ima svoje možnosti in 20, 30 let že o tem poslušamo. Poslušali smo tudi o mladih kmetih, o prevzemnikih kmetij. Vsem nam pade na pamet morda eden od intervjujev na zadnjem protestu, ko je eden od mladih kmetov na vprašanje novinarja dejal, da sploh ne ve, zakaj je tam, žal pa smo tam, ne. Vemo, kaj se je dogajalo v vseh preteklih letih, kaj pa se je v vseh preteklih letih zgodilo, ampak da se navežem nazaj, ne bom se politiziral in ne bom nadgrajeval vseh napak storjenih in rečenih besed, kajti še enkrat želim poudariti to, kar sem poudaril v pogovoru včerajšnjega gosta na Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da zame in tudi za marsikoga oziroma za celotno krajino pravi heroji so mali kmetje in mali kmetje niso mali ljudje, ampak so veliki ljudje, to sem povedal včeraj, oni ohranjajo krajino, skrbijo za hribovske kmetije, skrbijo za diverzifikacijo okolja, za nasledstvo, ukvarjajo se tudi z gozdarstvom. Še enkrat, morda zelo na hitro, da se spravimo na prava polja. Niste samo vi tisti, ki prihajate iz ruralnih področij, marsikdo tudi iz naših okolij prihaja z ruralnih področij. Še enkrat poudarjam to, kar sem poudaril včeraj. Sam živim v sredi sicer intenzivnih kmetij, ampak to niti ni tako zelo zanimivo, bolj zanimivo je to, da se moramo poslušati, da se moramo znati prilagajati, da moramo sodelovati, kajti poudarjam, če ne bo sodelovanja, če ne bo prilagajanja, če se lahko prilagaja kmetij…, gospodarstvo, če se lahko prilagaja družba, če se lahko prilagaja storitve, nenazadnje potrošnik, se bo lahko s podporo države in politike prilagodilo tudi kmetijstvo. Vlada Republike Slovenije kljub vsemu naštetemu dela, že eno leto, kljub apokaliptičnim napovedim, dela. To sem nekje že slišal, na enem od zadnjih odborov smo se pogovarjali, da nekdo drug dela, pogovarjali smo se o pitni vodi, ampak ne bom zahajal tja, samo na hitro, še omenim fitofarmacevtska sredstva. Kontradiktornost, fitofarmacevtska sredstva ja, fitofarmacevtska sredstva ne, pitna voda ja, pitna voda ne, zagovarjamo čebelarje, ne zagovarjamo čebelarjev. Dajmo si enkrat z vašimi besedami naliti čiste vode ali pa s kom drugim čistega vina ali kakorkoli, fitofarmacevtska sredstva uničujejo tako opraševalce kot vodo. Spet je vprašanje, kdo je to spravil na površje, ali je to bil velik kmet ali je to bil mali kmet ali je to bil influencer. Tudi v kmetijstvu imamo influencerje, dragi moji, dajmo se to zavedati. In čisto za konec še na hitro o živalih, včeraj spet žal smo videli enega od primerov nepravičnega, neprimernega, zaničevalnega ravnanja z živalmi in temu je res enkrat za vselej treba narediti konec. Ne tega zdaj prestavljati na Zakon o zaščiti živali. Ravnati moramo humano, moramo se poslušati in čeprav sem mogoče želel kdaj drugič uporabiti to, ampak sem danes v

hvala za dano besedo. Lep pozdrav ministrici, državnim sekretarjem, vsem predstavnikom Vlade! Seveda, od mojega predhodnika sem slišal, da Vlada dela.

pa tudi Slovenija, čeprav je mala država, zelo težko primerjamo kmetovanje v Halozah ali s kmetovanjem v Prekmurju ali na Koroškem, Kočevskem, Štajerskem, pa še v katerem delu, v katerem delu Slovenije. Seveda danes ne govorimo o ministrici, niti ni interpelacija proti ministrici za kmetijstvo, ampak govorimo o priporočilih, ki so nujna za reševanje položaja slovenskega kmeta. To se mi zdi, da se včasih izgubljamo, ampak da ni pogled več takšen, kot je bil nekaj leto nazaj ali pa dve leti nazaj na slovensko podeželje, do slovenskega kmeta, do predelave slovenskega kmeta, predelave slovenske hrane tudi, ko sem poslušal nekatere koalicijske poslance. Jaz bom govoril o eni zadevi, ker ni preveč časa na voljo, to je v Naturi. Seveda slovenski kmet je pomembno vlogo tudi odigral ob slovenski osamosvojitvi. Sam velikokrat sem na kakšni kmetiji, kjer je ta bila gor, da so hranili orožje seveda še bolj zadovoljstvo, človek to vidi, ko pa na tisti kmetiji tisti, ki je bil takrat gospodar, pred desetimi leti, je to kmetijo tudi predal mlajšemu, to je pokazatelj, da slovenske kmetje vztrajajo na podeželju, se mi zdi, da je to zelo pomembno tudi za slovensko državo. Pa naj se dotaknem Nature, mogoče kmeta, ki mi je seveda to življenjsko znal razložiti. Ni ta ministrica, ki je tej Vladi zakriva, da imamo tak velik procent območja območja v Naturi, to je dejstvo. Je pa dejstvo, da se je za to Naturo s tem velikim procentom, Slovenija ga ima, to je dejstvo, največ Evropske skupnosti, veliko stvari zgodilo, ki seveda ne gre v dobrobit kmeta, seveda pa neka razlaga tega kmeta. Dve skrajnosti, bom zdaj povedal. Seveda kmetje imajo vedno večjo mehanizacijo za obdelovanje teh polj, ki so v Naturi in ta kmet poseka nekje sedem manjših dreves, za lažjo strojno obdelavo pa ta nova drevesa posadi bližje potoku. Seveda k temu, kar se mu je zgodilo, so bili inšpekcijski ogled, zapisnik. To je mogel nazaj posaditi, skratka, veliko strokovnjakov se je ukvarjalo s tem posegom. Seveda kak kmet do neke določene meje to razume, ko pa mi gledamo ljubljansko zgodbo, ko seveda župan počenja na kmetijskem zemljišču, je zemljišče seveda v lasti še kmetov, te kmete varnostniki pa policisti premetavajo izven teh ograj, kjer so tudi lastniki zemljišč pa seveda ta kmet te stvari ne razume več in dejstvo, da zna povedati, da je odpovedala kmečka logika pa zdrava kmečka pamet. To je tudi pokazatelj, kolegice in kolegi s koalicije, da so kmetje s traktorjem bili v Ljubljani in še bodo. Ne glede kaj pripravlja šerif v Ljubljani, s tem, da bodo dobili globo, če ne bodo najavljeni, ko pridejo v Ljubljano. Jaz mislim, da še edina rešitev je slovenski kmet, da tudi prepreči agonijo na C0. Jaz mislim, da če je sam slovenski kmet ostal. Seveda je njihova složnost, da preprečijo, niti predsednica države tu ne bo uspela, niti predsednik Vlade, noben minister, inšpekcije, nihče. Edino upanje verjetno so še kmetje. Pa ob zaključku. Seveda, jaz sem bil danes zelo presenečen, ko ste šli predvsem v Svobodi raziskovati, kdo je zdaj član katere politične stranke, ki so bili na protestih.

Glejte, kolegice in kolegi, mogoče tudi kateri kmet takrat zaplesal, mogoče. Ampak danes na te zvene ni ne več možno plesati. Zdaj jaz bom povedal, da verjetno ni problem vedno v tisti, ki izvajajo glasbo. Jaz ne bom zdaj krivil vse ministre, da ne znajo igrati. Je pa dejstvo, spoštovane kolegice in kolegi, to tudi vsak dan povedo slovenski kmetje, da je dirigent odpovedal in da ni več možno plesati na to glasbo. Zato se slovenski kmetje borijo, seveda tudi s tem, da prihajajo z vseh koncev Slovenije v Ljubljano s traktorji. In verjemite mi, da slovenskega kmeta

Hvala za besedo. Kar se tiče priporočil oziroma tudi celotnega tega predloga za današnjo nujno sejo, me je v bistvu najbolj zmotilo zmotilo eno dejstvo, ki so ga predlagatelji uporabili v teh svojih priporočilih. Torej, v prvem priporočilu bom citiral drugi stavek tega priporočila: »Hkrati pa naj Vlada Republike Slovenije začne uradni postopek za zmanjšanje obsega ozemlja Republike Slovenije v Naturi 2000, saj danes zajema 37,16 % odstotka ozemlja Republike Slovenije, medtem ko je evropsko povprečje 18 % ozemlja države.« Konec citata. Pa naj najprej osvetlim dva podatka, kaj pomeni 37 % ozemlja Slovenije v območju Nature 2000? To pomeni, da imamo takšen procent našega naravnega okolja, ki ga v dosedanjem razvoju naše civilizacije v Sloveniji nismo uspeli do konca uničiti, prosim. Vi se pogovarjate kdo je kriv, da imamo 37 %. Jaz sem ponosen, da imamo 37 % območja v Sloveniji pod Naturo 2000, zato ker to pomeni, da še imamo vsaj nekaj ohranjene narave, ne bom rekel neokrnjene, ampak dobro ohranjene narave, In če je ta odstotek najvišji v Evropski uniji, pa kaj potem, hvala bogu, pohvalimo se s tem. S tem se moramo pohvaliti. To je dobro. In seveda, kaj pa sploh pomeni Natura 2000? To pomeni, da so pač ta območja še naprej varujemo tisto naravo, ki smo jo nekako uspeli ohraniti. Saj v Sloveniji se varovanje varovanja narave ni začelo z Naturo 2000, torej, ko smo leta 2004 vstopili v to. Takrat se je začelo v Sloveniji varovanje narave. Jaz mislim, da se dosti prej. Od kdaj pa imamo Triglavski narodni park? Od kdaj imamo krajinske parke, regijske parke? Ne vem kaj vse imamo. Seveda verjetno smo že sami že prej se zavedali malo tega, da moramo zaščititi svojo naravo, živalske, rastlinske vrste, karkoli. Če bi pa imeli 18 % ali pa celo, ne vem, 10, 12, kot imajo nekatere evropske države, bi pa to pomenilo, da smo že več kot štiri petine narave Slovenije uničili. Tako da se sem v bistvu na nek način šokiran, da lahko ena politična stranka v Sloveniji sploh predlaga, da gremo zmanjševati obseg območja Natura 2000. Torej, da gremo zmanjševati obseg površin, ki jih bomo v Sloveniji, na katerih bomo v Sloveniji varovali ohranjeno naravo, kolikor je pač še sploh imamo. Pa še zavaja se z drugimi podatki. V teh območjih Natura je 70 % gozdov, samo 20 % kmetijskih površin. Tistih površin, ki so pa v strogem režimu, ki bo zdaj v tem naslednjem obdobju tudi v strateškem načrtu se izvajal. Je pa

Skratka, nad tem sem absolutno šokiran, da lahko nekdo danes, v časih ko se vsi trudimo za varovanje okolja, za ohranjanje narave, za polna usta so nas v Sloveniji biodiverzitete,

Ne bom zdaj dalje tega razvijal, mogoče še potem kasneje. Omenil bi samo dve zadevi iz vidika, ki so bile omenjene v razpravi. Prvo. Sončne elektrarne na kmetijskih zemljiščih trenutno niso dovoljene, če pa bodo, se bomo pa odločali junija, ko bomo sprejemali zakon, ki je v proceduri.

ostal del narave je uničen, nekaj v tem smislu je bilo rečeno, če sem prav razumel. Zato bi imel par vprašanj za predstavnike Ministrstva za naravne vire in prostor. Ali menite, da so potrebne spremembe Nature 2000, glede na stanje v, bi rekel, v realnem svetu od leta 2003 pa do leta 2023? Drugo vprašanje. Imate informacije, ali so se v preteklosti na na tem resornem ministrstvu, ki se sedaj deli po novi Vladi tako in drugače, že, so se že pripravili postopki za revidiranje Nature 2000? Po katerem postopku so se pripravljala revidiranja, če so se? Ali po tem, da so šle prvotno, da so bile napačne informacije, da so bile notri območja brez strokovnih argumentov oziroma, kot je eden rekel, na podlagi razglašenih na pamet, ali so posamezna območja v Naturi 2000 izgubila vrednost in več ne spada v Naturo 2000? Ali pa mislite, da kje v Naturi 2000 je možnost prevlade javne koristi? To je eno vprašanje. Drugo. Ali mislite, da je prav, da na področjih Nature 2000 se postavljajo sončne elektrarne, kar je napovedala državna sekretarka na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Ali ste za to, da se na območju Nature 2000 brez gradbenega dovoljenja gradi kanal C0? In ali je za ohranjanje habitatov v Naturi 2000 pogoj iskanje živalic, ki jih tam ni? Najlepša hvala.

Spoštovana podpredsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, hvala za zastavljena vprašanja. Torej mogoče za začetek najprej osnovno pojasnilo kar se tiče določitve območja Natura 2000 in njihove spremembe na eni strani ter po drugi strani informacijo glede tako imenovanih ukrepov za plačilo Natura 2000. kot že omenjeno uvodoma, torej Natura 2000 je družbena zaveza kako bomo varovali naravo. Območje Natura 2000 se lahko v skladu s sodno prakso Evropske unije spremeni zgolj in samo iz treh razlogov. Prvi je, če je prvotna določitev območja temeljila na napačnih znanstvenih informacijah. Pod točko dva, če je območje izgubilo svojo ohranitveno vrednost zaradi naravnega razvoja in ga ni mogoče obnoviti z ukrepi upravljanja. In po točko tri, če je bilo uničenje dovoljeno v postopku prevlade javne koristi nad javno Ko je bilo leto 2004 postavljeno osnovno območje, je le to obsegalo nekje 35,5 %, revidirano je bilo v letu 2013. Takrat se je odstotek popravil na trenutno vrednost, ki znaša nekaj več kot 37 %. In kar se tiče še informacije vezane na intervencijo glede ukrepa plačil plačila Nature 2000. Zdaj, kot že omenjeno, uvedbo obveznih plačil Natura 2000 je Evropska komisija zahtevala od Slovenije v uradnem opominu iz leta 2019, zaradi neustreznega izvajanja direktive o pticah in direktive o habitatih na travniških površinah in osnovni predlog, ki je bil poslan v odobritev je obsegal območja v velikosti tisoč 200 hektarjev, vendar je v nadaljevanju Evropska komisija zahtevala povečanje tega območja, tako da je v bistvu končno območje znašalo tisoč 700 hektarjev, ki mora biti doseženo do leta 2027. Ponovno bi želel poudariti, da to območje pomeni zgolj 0,3 odstotka kmetijskih površin v uporabi v državi. Pomembno je pa poudariti, da kar je ključno na teh območjih je za doseganje ciljev ohranjanja vrst in habitatnih tipov nujna prilagojena kmetijska praksa in iz tega naslova se tudi s sektorsko intervencijo plačila Natura 2000 zagotovi predvsem kot nadomestilo za slabosti povezane z ohranjanjem tega omrežja. Zaprosili se še za par dodatnih pojasnil glede, če se ne motim, dovoljenj vezanih na postopke umeščanja trase C0 na ljubljanskem vodonosniku. Mislim, da je bilo na to temo že na večih odborih in tudi v Državnem zboru pojasnjeno. Kar se tiče samih v torej kar se tiče iz tega naslova ima investitor v primeru v bistvu trase za to pridobljeno to pravnomočno gradbeno dovoljenje, samo vgradnjo kinete je pa vgradil skupaj z PZI projektom, ki jim ga je potrdil tako projektant kot nadzornik, ostali postopki pa, ki jih presoja na drugem resorju, so pa v tem trenutku še vedno v fazi izvajanja. Kar se tiče, še vprašanje glede v bistvu, ali je v tem trenutku kakršenkoli postopek, ki je vezan na prevlado javne koristi, nad javno koristjo ohranjanja? Ja, v Sloveniji se vodi prvi prvi postopek v tej smeri, to pa je postopek v primeru prevlade javne koristi HE Mokric. In še vprašanje vezano na Zakon o uvajanju obnovljivih virov energije v prostor. zakonodajno proceduro. V določenem delu pač načrtuje tudi agrofotovoltaiko, vendar kot že rečeno, ta postopek agrofotovoltaike ni namenjena na najboljših kmetijskih površinah. Je pa postopek na začetku zakonodajne poti in boste v bistvu seznanjeni tudi v nadaljnji proceduri kakšni so

menite - eno leto ste že na Vladi -, da so potrebne spremembe območja Nature 2000? To je bilo eno vprašanje, na katerega nisem dobil odgovor. Drugo, ali veste, imate podatke, če so se v preteklosti na tem ministrstvu, ki je odgovorna za Naturo 2000 že pripravljale revizije? Rekli ste za leto tisto 2013, kjer smo prišli iz 33, potem na 37, ali so se pripravili še kakšne druge revizije? Ali ste osebno kot predstavnik politike za to, da se gradijo sončne elektrarne v Naturi 2000? Hvala pa za odgovor glede kanala C0, verjetno pa bo detajlne odgovore na to poiskala, če bo le sreča, preiskovalne komisije v Državnem zboru in bomo ugotavljali kaj je v PGD-ju, kaj je v PZI-jih in kaj je s strani investitorja dejansko bilo narejeno ali pa so se kanalete nekje izgubile, ne v prevodu, ampak kje drugje? Hvala. SKOČIR (državni sekretar MNVP):** Hvala za ponovna vprašanja. Torej, kar se tiče ali so potrebne spremembe trenutnega območja Nature. Po naših strokovnih ocenah potrebe za revidiranje oziroma spremembo območja Natura 2000 ni potrebno. Kar se tiče v bistvu revizije, kot sem že omenil, revizija je bila narejena v letu 2013 pod budnim očesom Evropske komisije. Le-ta je prinesla povečanje, kot sem že omenil, s 35,5

po predlogu Zakona o uvajanju obnovljivih virov energije v prostor je na območju…, je na zemljiščih z nižjo boniteto tudi pod strogimi pogoji, omogočeno umeščanje obnovljivih virov energije, govorimo o sončnih in vetrnih elektrarnah, vendar bi v tem trenutku težko prejudicirali končno odločitev glede na predlog zakona, v tem trenutku, je začel zakonodajni postopek in ko bo v bistvu končno odločitev sprejel, sprejeta, bomo(?) lahko tudi komentirali na katerih točno območjih in pod katerimi pogoji bo to pravzaprav možno, ko bo pač zakonodajni postopek zaključen.

v kategorijo čiste pitne vode in čistega zraka, ki ga dihamo. Zdaj, očitno je, da gre za kategorijo, ki ji lahko rečemo nujno za življenje, nujno za preživetje. Zdaj kmetijska panoga, jasno nam zagotavlja hrano, jo lahko z lahkoto označimo za eno izmed temeljnih strateških surovin. Se pravi, slovenski kmet je tisti, ki nam zagotavlja to strateško surovino in dejansko s tem tudi ohranja hkrati s slovensko kulturo in slovensko krajino. Se tega Vlada Roberta Goloba zaveda? Za mene ključno vprašanje. Bojim se, da ne. V zadnjem letu, odkar ste na oblasti, smo videli priča nekim predlogom ukrepov, ki so prispevali v bistvu k oteževanju dela slovenskega kmeta, ne obratno. Zdaj umanjkalo je tudi sodelovanje s kmeti, niste jim prisluhnili, se pravi, ta dialog je povsem zamrl. Zdaj, stranski produkt tega »pišmevuhovskega« odnosa do slovenskega kmeta pa je seveda to, da se kmetije zaraščajo, mladi se nočejo ukvarjati s kmetijstvom, širjenje vse populacije zveri in seveda tujerodnih vrst. Zdaj, dva traktorska protesta se v Ljubljani nista zgodila naključno sama od sebe, da bi zdaj kmetje prišli se malo v Ljubljano pokazati in v druga slovenska mesta, saj kaj zdaj ti vsi kmetje zavajajo, ne govorijo resnice po vaši dikciji ali je bila tista vaša Vlada, ki jih je postavila pred zid. Zdaj, govorili ste, spoštovani kolegi iz koalicije, da je zdaj že 20 let, ne, kmetje izražajo nezadovoljstvo, ampak glejte, ne, prej je bila besedna zveza, da ste bojda ulična vlada. Jaz bom drugače rekel, ulica se vam je zdaj zgodila in zgodili so se vam tudi kmetje in vsi drugi v tej državi, tako da tu si morate čistega vina natočiti, da ste vi tisti, ki ste slovenskega kmeta potisnili tako daleč, da mora s protesti izkazovati svojo nevoljo, zaskrbljenost in tako dalje. Zdaj, pa lahko tudi rečemo, da ta aktualna Vlada dejansko ogroža slovensko samooskrbo, namesto, da bi jim zagotavljala pomoč, zagotavljali neke ukrepe, pomoč. Zdaj, jaz lahko ocenim, da sem že bil poslanec v prejšnjem mandatu in pod Vlado gospoda Janeza Janše smo imeli izdatni posluh za slovenskega kmeta, ne. Z dobro ciljanimi ukrepi so jim dejansko de facto pomagali, ne tudi v hudi krizi covida. Tudi kot stranka, glejte, gremo na teren, imeli smo že s poslansko skupino 3 regijska srečanja s kmeti, so predstavili svoje poglede, težave, mi jim prisluhnemo in tudi to je danes pod črto, naslavljamo ta priporočila, da to, kar delamo mi v opoziciji, da jih tudi vi, jim prisluhnete in jih mogoče potem tudi implementirate. Zdaj, tudi v vašem koalicijskem dogovoru ste res to besedilo, ki bi se nanašalo na slovenskega kmeta, ste strnili, kolikor sem gledal, v 3 stavke v podpoglavju Zeleni preboj, pod podpoglavjem Bolj trajnostno kmetovanje in zaščita živali. Tudi, glejte, ko govorimo o nekih pojmih, jaz sem zadnjič bil presenečen, ne vem, če ste opazili, ampak jaz sem tankočuten za besede v tem Državnem zboru,

kjer gre za ta posebna varovana območja v članic Evropske unije in da se ohrani ta biotska raznovrstnost, ampak to vse kaže na odnos, da niti osnovnih

pravni strokovnjaki so dejansko zelo glasno povedali, med njimi je tudi bil, mislim, da je bil celo Blaž Kovačič, Mlinar je pisal o tem, so se spraševali, kje je konkretna podlaga za te obiske. In v ZKP, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o prekrških, seveda, ta podlaga je umanjkala. Zdaj si vi predstavljate, da je na oblasti desna opcija in da policija obiskuje kmete, kakšna histerija bi se zagnala v tej državi? Tako da glejte, spoštovani vladajoči, tukaj si res nastavite ogledalo. Kar se tiče naših priporočil, hočete, nočete, boste jih mogli slej ko prej nekako posvojiti, ker dejansko rešujejo težak položaj slovenskega kmeta. Nekaj so že kolegi o tem govorili. Jaz bi tukaj pri Naturi 2000 želel povedati, da v bistvu, glejte, gre za prilagoditev okoljskih zahtev, da bo kmet sploh lahko delal neovirano, da mu omogočamo kmetovanje in hkrati, da ne bo podvržen nekim vedno novim, da rečem v navednicah, haračem(?), se pravi, vedno novim davčnim bremenom. Zdaj tudi jaz mislim, da se vi strinjate, tudi inflacijo moramo tudi nasloviti z z uskladitvijo čisto vseh neposrednih plačil kmetom. Tako da verjetno se s tem strinjate, pa tudi, da je Vlada bolj odločna pri tem, ko gre za trajnostno rabo fitofarmacevtskih sredstev, da se pri tem predlogu uredbe EU malo bolj postavi stran slovenskega kmeta. Dovolite mi, danes ni bilo čisto nič rečeno o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov. Jaz sem zdaj opazil, to je tako verjetno bila piar varianta, ravno včeraj pred sejo je prišlo zdaj piar sporočilo, kako so dobro na skladu poslovali, da je bilo 10,6 milijonov evrov presežka prihodkov na odhodke in tako dalje in da bo ta denar, gospod Šinko, se bo porabil za financiranje nakupa kmetijskih zemljišč in gozdov ter nakupe zemljišč v 10 kilometrskem Super, veseli smo za ta plus, ampak tukaj je še vedno po moji oceni veliko rezerv za bolj učinkovito delo sklada. Glejte, jaz bi tu, gospa Šinko, če boste, ker še vam tega vprašanja ni noben postavil danes, zakaj sklad, ker tudi vi ste, tudi, če imam podatek, samo malo, prodali ste 31 cela hektarja zemljišč, kupili pa ste jih 219,8 hektarja. Zakaj sklad ne proda, pazite, več zemljišč, ki so nerodovitna, ki so zaraščena ali recimo, ki so že v zakupu tam 20 ali pa še več let in za to obstajajo recimo interesenti, ki bi ta zemljišča radi odkupili, pa tudi recimo, če bo tam pol zgolj kakšna travica, vrtna lopa, da bodo pač skrbeli za lepše okolje, če je pač že nerodovitno, ne vem, po tri desetletja. In potem bi vi dejansko iz tega, iz tega naslova bi pa lahko pol de facto kupovali prvovrstna kmetijska zemljišča. Se pravi, jaz vas prosim, če boste na kmetijskem ministrstvu naredili neko revizijo statistike, koliko je pa dejansko nerodovitnih, zaraščenih zemljišč, ki so same sebi namen. To pa vi kot ministrica ste verjetno tudi dolžni zdaj po sedenju na ministrskem stolu zdaj že leto dni narediti. Pod črto, da ne bom predolg, z našim predlogom priporočil, torej Vladi Roberta Goloba naslavljamo takojšnjo reševanje problema slovenskega kmeta. torej pobudo, da Vlada z ustrezno kombinacijo, ki pa tudi podrejeno zahteva pozorno poslušanje, kaj si kmetje želijo, kje imajo kmetje težave in seveda z vsemi deležniki v kmetijstvu in bom zaključil, ker se mi je zdelo presunljivo na nek način, ko je tisti predstavnik

Hvala lepa, podpredsednica. Predstavniki Vlade, kolegice in kolegi in vsi, ki nas spremljate, dober dan. V širšem sorodstvu imam precej ljudi, ki živijo od kmetovanja in lahko rečem, da so pod 14. vlado, ker to so ljudje brez dlake na jeziku, večkrat izrazili kake pomisleke, ampak še večkrat tudi kakšne pohvale. 14. vlada se je preko svoje ekipe, tudi Nova Slovenija je tam sodelovala, odzivala, hitro je pomagala, je šla nasproti tudi za veliko denarja v Bruslju se je izpogajala z jasnimi cilji, kam ta denar vlagati

slovensko, varno, lokalno in zdravo hrano. Lahko rečem, da so se naši pogovori in ni jih malo, po spremembi Vlade pred enim letom kar močno spremenili. Najprej je bilo eno veliko ogorčenje pri, lahko rečem, spremembi davčnega položaja tistih, ki imajo dopolnilne dejavnosti, ko se je, lahko rečem, povečevalo ali pa vsaj nakazalo, da se bo povečalo davčno breme To niso špekulanti, to je slovenski kmet. On že stoletja obdeluje zemljo, redi živali, obdeluje kulturno krajino in pravzaprav skrbi za to, da je naše podeželje poseljeno. Marsikje bi bila slika poseljenosti močno, močno drugačna, če ne bi slovenski kmetje skrbeli za ta vidik naše pokrajine in našega življenja. In lahko rečem, da tu je bilo veliko ogorčenja. Že takoj, ko se jih je davčno napadlo, če lahko tako rečem. In tu moram omeniti, da se Vlada Roberta Goloba ni ustavila pri tem, še večje ogorčenje in zdaj prehajam še na širše, širši krog ljudi, ki se obračajo name osebno ali pa na našo poslansko skupino, saj smo veliko na terenu in obiskujemo tudi kmetije, ob vseh ostalih so recimo se zelo, zelo slabovoljno odzvali na odločitev Vlade Roberta Goloba, ki se je odločila, seveda v narekovajih, pomagati in razvijati slovenske kmetije in slovensko kmetijstvo na način, da je s sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini plačila za kmetovanje na območjih z omejenimi dejavniki obdavčila, da bo polovica višine teh subvencij obdavčena in čudno je, da so že tako ali tako to območja, ki imajo težje pridelovalne razmere in za to višje stroške pridelave in te subvencije za kmetovanje na območjih z omejenimi dejavniki nikoli do sedaj niso bile obdavčene, ker predstavljajo zgolj nujno, najnujnejše nadomestilo za višje stroške in izpad prihodkov zaradi zahtevnejših tehnologij in zato, ker pač nimajo take ekonomije obsega kot kmetje, s katerimi pač morajo konkurirati, ravninskimi in ostalimi. In to obdavčenje bo najbolj obremenilo srednje, manjše kmetije, ki pa so hrbtenica slovenskega kmetijstva. Te kmetije imajo premajhen donos in morajo za ohranitev kmetijske dejavnosti vlagati še druge prihodke, številni hodijo še v službo za to, da vlagajo v kmetijo in pravzaprav ohranjajo to po čemer po čemer je Slovenija pravzaprav lahko edina konkurenčna tudi v turizmu. In mislim, da bi bilo prav, da na današnji seji dobimo odgovore tudi na ta vprašanja, zakaj se je Vlada Roberta Goloba tudi davčno tako spravila na slovenskega kmeta. V Novi Sloveniji tudi sam predlagana priporočila podpiram, ker mislim, da to…

»Glede na zaključka v novem predlogu uredbe delimo zaskrbljenost v primeru sprejetja določbe glede prepovedi rabe vseh fitofarmacevtskih sredstev, bo namreč prepovedana raba na 40 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi in sicer na 41 % njiv, v 23 % hmeljišč, 33 % vinogradov, 31 % sadovnjakov in 32 % oljčnikov. V tem primeru lahko zagotovo pričakujemo večja nihanja količine in kakovosti pridelka, pričakujemo lahko pojav in težave z novimi škodljivimi organizmi.«,

evropski statistični agenciji Eurostatu, dražitev hrane, marec 22. in 23., ne boste verjeli, Slovenija je z 19,6 odstotki do podražitvijo ena najdražjih v soseščini. Prva je Madžarska, potem pa Hrvaška je za primerjavo imela 17,3 odstotno podražitev, Avstrija 14,5 odstotkov in Italija 13,4 odstotno podražitev osnovnih dobrin. Z aktualno politiko vaše vlade, torej, vlade Roberta Goloba, bodo te podražitve še višje, višja bo posledično še inflacija. Slovenski kmetje bodo obupali, zapustili svoje kmetije in izgleda odšli v vašo solidarno prihodnost. Glede še našega sedmega priporočila glede pravičnih cen za slovenskega kmeta. Se bom dotaknil teh očitkov, ki jih spremljamo v javnosti, kako so ti kmečki delovni stroji predragi za Levico, za Svobodo, za Socialne demokrate. Predvsem pa smo to slišali iz besed kolesariata, ki pa svoja kolesa v času leve vlade prepuščajo pajčevinam. Zopet citiram Mladino: »Seveda dobičkov ne kujejo mali kmetje, ampak velike korporacije v evropskem kmetijskem poslu. Še nikoli doslej se ni zgodilo, da bi bile agroživilske panoge med najbolj dobičkonosnimi.« pa to Mladina piše, da ne bo pomote, ne Demokracija. Naj izpostavim še eno dobrino, to je sladkor. Kaj pomeni, če bomo zaradi multinacionalk postali odvisni tudi na ostalih dobrinah, torej kmečko pridelanih dobrinah in citiram zopet Mladino, kaj pravi: »Cena kilograma je taka, da ima matematični vtis 50 odstotne podražitve dokaj neznaten, saj gre za dvig za recimo 79 centov na 1,19 evra, govorimo o kilogramu sladkorja. V Sloveniji smo pri sladkorju povsem uvozno odvisni, saj ga od propada ormoške tovarne sladkorja skoraj 20 let ne proizvajamo več.« In vi, spoštovani, se z neodzivnostjo in z vašo politiko približujete temu, da bodo tudi druge dobrine ostale oziroma postale odvisne od uvoza. In še za zaključek, kako ta Vlada in Državni zbor dobro delata po letu dni od sestave Državnega zbora. Torej, omenil sem 40 centov podražitve, to pomeni, da je pri 9,5 odstotni obdavčitvi to 4 cente na kilogram sladkorja, to je več denarja za državno vladno blagajno. Zelo hiter matematični izračun pove, da če je v Sloveniji približno 600 tisoč gospodinjstev in vsako mesečno pri peki porabi to gospodinjstvo najmanj 2 kilograma sladkorja za peko, v enem letu to znese slabih 600 tisoč evrov letno. Več denarja za solidarno prihodnost, več denarja za vaše leve nevladne organizacije in več denarja za zbirokratiziranih 20 ministrstev in ministrov. In zato je v interesu Vlade seveda inflacija, v interesu je kaos. Sklepi, ki smo jih predlagali v Slovenski demokratski stranki so šli v pravo smer. Žal na odboru niso bili sprejeti, niso bili potrjeni, saj si Vlada pravzaprav prave smeri iskreno ne želi, rajše vlada v kaosu, kjer molze naše državljane in državljanke, naše mlade, uspešne podjetnike in tudi kmete.

predsednik Vlade Robert Golob rekel, da boste naslednji dan začeli delati, sedaj pa se mi zdi, da govorite, da boste šele po enem letu nehali obljubljati, čeprav obljubljate non-stop in to ste počeli tudi danes. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Besedo ima kolega Janez Janša, izvolite. Hvala lepa za besedo. Zdaj, slovensko kmetijstvo je v delikatnem položaju že, zaradi situacije same, ni samo slovensko kmetijstvo v tem položaju, je pač vse to, kar se je dogajalo v zadnjem času v Evropi in v svetu. Pač potisnilo tiste, ki pridelujejo hrano, v specifičen, težji položaj, kot je bil tisti, s katerim so se soočali prej. In seveda v tem položaju so organizacije, ki zastopajo slovenskega kmeta in slovensko kmetijstvo, dolžne artikulirati ta položaj, interese, predlagati rešitve, **67. TRAK (VI) prisluhniti temu, se usesti z njimi in iskati rešitve. To se je dogajalo, saj slovenski kmet ne protestira prvič. So bili tudi že hujši protesti, ampak skoraj vedno je prišlo do dialoga in do reševanja situacije. Aktualna oblast pa je na stvari, ki niso v redu in na katere so kmetje opozorili, reagirala, beremo danes s predlogom zakona o spremembi Zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici, kjer se bo zdaj prepovedalo celo svetnikom občinskih svetov, da sodelujejo organi zbornice. Mislim, govori se tukaj o dialogu, o demokraciji, o vrednotah. Tu se gre pa z neko birokratsko represijo na nekoga, ki je zgolj opozoril na svoje težave. In ker je zadnji protest v Ljubljani očitno zmotil ljubljanskega župana, zdaj predlaga drastične kazni za tistega, ki bi s traktorjem prišel v glavno mesto. Mislim, to je popolnoma nezrela, bom rekel žaljiva reakcija na probleme ali pa reakcije na tiste, ki so enostavno samo opozorili na svoje probleme. Rešitve niso tako težke. Kar se tiče Nature 2000 tisoč, smo tukaj poslušali veliko pravljic o tem s strani razpravljavcev, ki sploh ne vedo kaj to je. Načelno je to pozitivna stvar, pozitiven dosežek, rekel, dodana vrednost Evropske unije. Vendar je tukaj potrebna neka mera. Ne more biti cela Slovenija, Triglavski narodni park, ker je treba tudi preživeti. Naturi 2000 je v povprečju nekaj manj kot 18 % kopnega ozemlja Evropske unije. Najmanj v državi, ki ima tega 9 % in največ v Sloveniji, ker je to več kot 37 %. jaz vas zdaj vprašam, ali mislite recimo, da v sosednji Avstriji, ki o ekologiji govorijo že nekaj desetletij več kot mi, ko smo mi ustanavljali ekološko gibanje, še tam v bivši Jugoslaviji, nas je zasledovala in preganjala tajna policija, ker je bilo to nekaj pač v nasprotju s tistim družbenim redom. Avstrija je takrat imela že desetletja resne ekološke politike, okoljevarstvene politike in stranko, ki je bila v parlamentu, Zeleno, pa ima bistveno manj ozemlja v Naturi 2000 kot Slovenija. Tukaj se je malo zaletelo, malo je bilo tudi, bom rekel, nepoznavanje situacije v tisti zadnji LDS-ovi vladi leta 2003, ko so se postavljali temelji, ampak dalo bi se sicer preko za kompliciranih postopkov nekatere stvari popraviti. Ampak tukaj poslušamo, da teh namenov ni, čeprav je bil enkrat že dosežen skoraj konsenz, da se v to gre. Tako da pač malo realnosti bi bilo potrebno pripeljati v sobane odločevalcev, da se ne bi potem tukaj poslušalo pravljic o tem, kako je nekaj, kar očitno ni, bom rekel, samo dobro, zdaj najvišja vrednota, ki jo imamo. Predloge, ki smo jih dali, vidimo, so bili zavrnjeni že na delovnem telesu, kljub temu, da pač, kot že rečeno, ne gre za tako težke probleme, ki jih je treba rešiti. Pri nekaterih stvareh bo pač potreben kompromis, kot vedno. Nekatere uredbe, kjer je Vlada popolnoma zatavala, je pač treba popraviti, ker v bistvu uničujejo slovenskega kmeta. Zakon o zaščiti živali, ki je imel verjetno dober namen, je v enem delu žaljiv, nespoštljiv do tega dela slovenskega prebivalstva, ki je, mimogrede, skozi stoletja v preteklosti, v bistvu kmečki živelj je ohranjal slovenstvo in, kot je nekdo že prej rekel, tudi v zadnjem obdobju, bi rekel, brez slovenskega kmeta in podeželja bi bilo precej težje. V nedeljo smo odkrivali ploščo na Lukančičevi kmetiji v Rovtah, kjer je ta kmečka družina s, bi rekel, številnimi majhnimi otroki

Tako da, ta vidik je tudi pomemben. Predvsem je pa pomembno naslednje, glejte. Hrana je strateška surovina. Mi lahko preživimo tudi brez marsičesa kar je dala sodobna civilizacija, tudi brez elektrike, lahko bomo šli v železno dobo, ampak zaradi tega se ne bo množično umiralo. Lahko preživimo brez bencina. Težko, ampak se bi tudi dalo, brez hrane pa seveda ne. In kot smo videli v času pandemije, ko je Evropa nekaj tednov spominjala na srednji vek z mejami ne samo med državami, ampak tudi med mesti in občinami in regijami, in tako naprej, kjer so se plenili tovornjaki zaščitno opremo, ki smo jo vsi takrat iskali povsod, kjer je bilo to možno, ne samo na državnih mejah, ampak tudi na letališčih, pa na mejah med regijami po evropskih državah. Predstavljajte si, da se ta situacija še nekoliko bolj zaostrena ponovi, ne bo tovornjakov tam, ki bi prihajali iz Nizozemske pa iz Španije z zelenjavo, pa s stvarmi, ki jih danes uvažamo. Kakšna je samozadostnost pridelave hrane, vemo. Smo daleč od tega, da bi bili kompletno samozadostni, namesto da bi ta odstotek povečevali, se tukaj zdaj na večinoma upravičene zahteve kmetov odgovarja praktično z represijo. Oba ta dva ukrepa, ki sem jih prej omenil, glejte to, na tak način bi na proteste kmetov pa organizacij kmetijstva reagirala Šinigojeva vlada v času socialistične Jugoslavije. Natančno enako bi naredili, če bi bili soočeni z nekim protestom takrat. Torej hrana je strateška surovina. Tega se je treba zavedati. Karkoli se lahko zgodi jutri, ko je izbruhnila epidemija koronavirusa, od tega ni nihče pričakoval še dva meseca prej. Danes imamo resen vojaški spopad po agresiji Rusije v Ukrajini, sodobna orožja, sodobno jedrsko oziroma nevtronsko orožje danes lahko naredijo marsikaj, ni nujno, da pobijejo prebivalstvo, lahko samo z elektromagnetnim udarom skurijo vse čipe v vseh elektronskih napravah in seveda potem ne boste imeli mesece ali pa leta nobenega tovornjaka, nobenega vlaka, nobenega aviona, ki bi pripeljal kako hrano v državo. Lahko bo kdo rekel, da je to znanstvena fantastika, vse to možno. Države, ki danes izvajajo vaško agresijo, razpolagajo s tem, pa niti ni treba, da pride do tega. Dovolj je ponovitev pandemije, kot smo jo imeli, z nekoliko hujšim virusom in bomo spet tam. Torej tega se je treba zavedati. Večina držav članic Evropske unije se tega zaveda, izkorišča, bom rekel, močno podporo skupne evropske kmetijske politike za krepitev lastnega kmetijstva in na zahteve kmetov ne odgovarja na tak način kot je to ravnala aktualna državna pa ljubljanska oblast. Torej pozivamo k streznitvi. Z ljudmi, ki zastopajo kmečki živelj, se ni tako težko pogajati, ker ne prodajajo buč, so zelo stvarni, točno vedo za kaj se gre, in če je tudi na drugi strani takšna pripravljenost, se da hitro zmeniti. In glede na to, da vidimo, da Vlada z lahkoto najde milijone, bom rekel, za številne nevladne organizacije, od katerih pri zdravi pameti še nikoli nismo imeli nič, ne zna nihče našteti kakšnega nacionalnega dosežka, mogoče bi nekaj teh milijonov vseeno dalo slovenskemu kmetijstvu in se bo to v prihodnosti bogato obrestovalo.

Naša priporočila za takojšnje reševanje položaja slovenskega kmeta bi se mogoče tukaj lahko večkrat spomnili, ne le takrat, ko govorimo o samooskrbi, ko govorimo o preveč uvoza neke hrane iz tujine, katero tudi premalokrat kontroliramo, kakšne kakovosti je. Spomnimo se mogoče tudi takrat, ko so naše sosednje, ker pač sosednje države tudi v največjem obdobju krize Covid-19, iz Španije, iz najbolj ogroženih, bom rekel, regij s covidom uvažale hrano v svoje države, na primer na Hrvaško, tudi ponoči smo videvali tovornjake in tovornjake, ker tudi naša soseda ni samooskrbna dovolj s hrano, tudi mi smo jo uvažali. Spomnimo se tudi krize v Ukrajini, vemo, da se je takoj, podražile so določeni, določeni artikli hrane, ampak tudi to nas ne izuči, po enem letu pozabimo tudi to. Potem lahko tudi spomnim, mogoče, kot so že predhodniki govorili, tudi v vojni za Slovenijo, ko smo hranili orožje na Kozjanskem / nerazumljivo/, na 14. kmetijah in potem se tudi delno prehranjevali na teh kmetijah. glede na logistiko po letu 1991, mogoče imamo malo večje obrate in gostinske obrate, ampak tistikrat smo se pa, bom rekel, naslanjali in tudi v bodočih krizah, v kolikor bodo, se bomo verjetno oziroma morali naslanjati tudi na kmetije, ki bodo tistikrat delovale. največkrat se tudi spomnimo na kmeta, ko govorimo o varni hrani, ampak kmet je v neki meri dejansko odgovoren za neko varno hrano, ampak ko govorimo, da imamo tudi v Sloveniji Kmetijski inštitut Slovenije, ki pa bi moral biti fokusiran na vse te probleme in potem tudi nekako odreagirati tudi v določenih, bom rekel, bom rekel, momentih in pomagati kmetu, da pridemo do neke varne hrane. Potem še mogoče to zadevo, ko največkrat tudi omenjamo, da preveč gnojimo, da kmet preveč uporablja določene, bom rekel, substance ali pa gnojila, ampak če pogledamo, da je izumitelj prvega umetnega gnojila nekje tam baron Justus von Liebig, ki ga je izmislil že 1831 in da je redna proizvodnja začela nekako 1913(?) leta, pa do danes ne vemo, katere, bom rekel, snovi so tiste, ki najbolj škodujejo varni hrani ali pa proizvodnji varne hrane, potem bi se tu morali vprašati na Ministrstvu za kmetijstvo, kakšne snovi, recimo NPK, fosfor, dušik in pa minerali, v kakšnih dozah se bodo dozirali in te predpise potem tudi implementirati v, do kmeta in da lahko kmet potem tudi takšne zadeve uporablja varno in da potem je tudi hrana v tem smislu, da je varna za uporabo. Potem fito farmacija imate znotraj Kmetijskega inštituta z raziskovalnim, strokovnim in svetovalnim delom prispeva k razvoju slovenskega kmetijstva. Potem če pogledamo naprej, da imate ustanovljeno tudi SUP, to pomeni, da deluje laboratorij za kontrolo kakovosti semena in semenski laboratorij, da imate

ampak da tudi del vsega tega ali pa, bom rekel, odgovornosti sprejema tudi Ministrstvo za kmetijstvo in pa podobne te vaše, bom rekel, raziskovalni inštitut, da krepi slovensko kmetijstvo, ne da ga omejuje, ampak da predpisuje in pa potem tudi kontrolira. Potem, če se še mogoče navežem tukaj, da imamo tudi prispevek k reševanju okolijske problematike v kmetijski proizvodnji, predstavlja tudi raziskave v podporo varnejši uporabi kemijskih zaščitnih sredstev. Tu bi mogoče kazalo, da je kmet tisti, ki nekako je gonilna sila tudi v veliki večini slovenske industrije. To pomeni kemijske industrije in pa tudi, bom rekel, na področju škropilne tehnike oziroma te strojne opreme. kolikor imamo dobra, bi rekel, kemijsko industrijo, ki spremlja kmetijstvo in pa, bom rekel, področje področje tehnologij, ki pa spremljajo tudi to škropilno tehnologijo, da ne škropimo na pamet in pa da imamo tudi varna škropiva. Mogoče še toliko, ker pač prihajam iz Kozjanskega in Obsotelja, tako bom rekel, nas skrbi, ker pri nas imamo površine, ki so nekako pod OMD in da še zdaj, ker je itak oteženo kmetovanje na teh površinah še dodatno tega kmeta obremenjujete z dodatnimi davki.

Hvala za besedo, predsedujoči. Zdaj v današnjih razpravah je bilo večkrat zaznati pač ogorčenje nad kmeti, ki so prišli v Ljubljano s traktorji. Namreč kmetje so doumeli, da edini zvočniki so tisti, ki jih pripelješ v Ljubljano, tu se sliši ali ne. Če ti vpiješ tam v Prekmurju ali pa do nekje v Bovcu ali pa na Koroškem, tam pač nisi slišan in to je bil pač eden od vzrokov. Vemo tudi, da kmetije se prenašajo iz roda v to. To je več generacij že na kmetiji in pa da vsak gleda za svojega potomca. Soočamo se v Sloveniji s pomanjkanjem kadrov v vseh nekih sektorjih, ki so pomembni, tako tudi v kmetijstvu. Namreč, kako boš našel svojega naslednika, če je njegova prihodnost negotova? Zato so v neki meri kmetje doumeli, da če hočejo svoje naslednike prepričati, da življenje na kmetiji prinaša neko dodano vrednost, da je nekaj, kar ustvarjaš, nekaj za sebe in tudi za državo in skrbiš za nekaj dobrega, da se je potrebno potruditi, kajti v nasprotnem primeru pač naslednje, ko ne bo imel, potem Slovenija ena džungla. Bi pa dotaknil se tu ene točke, ker je bilo veliko povedanega in to je Natura 2000. Mi imamo Naturo 2000, nekje 37 % ozemlje noter, ampak je pomembno to, da lahko iz te Nature so tudi pogoji, da se to, bi rekel, ozemlje zmanjša, so pa trije pogoji. Se pravi, če je bila prvotno podana napačna informacija, izguba vrednosti ali pa prevlada javne koristi. Jaz upam, da ne bo prevlada javne koristi šla v to smer, kot se je to, mogoče se je zareklo gospe državni sekretarki Tini Sršen, da se lahko v področje Nature izdeluje, pač postavlja tudi sončne elektrarne. Vemo, te sončne elektrarne se ne bodo postavile na nekih področjih, ki so neugodna oziroma ki so hribovita in kjer ni možno oziroma ni nekje infrastruktura, ki zagotavlja evakuacijo te električne energije. Se pravi, tu se bodo izkoriščali,

smo zasledili, da sta bila gospod minister za notranje zadeve in pa gospa ministrica za infrastrukturo v Kopru in so proučevali, kako zmanjšati število tovornjakov oziroma kakšni ukrepi, da ne bi do teh zastojev prišlo. Namreč, mogoče eden od treh ukrepov je tudi, da se vsa ta zelenjava pa te zadeve, da se iz Kopra, ki prihaja v Koper v skladišče od nekod drugod, te zadeve pravi, če se hrana proizvaja v državi sami in bo tudi določeno število tovornjakov izpadlo. Vemo, da šleper je dolg, neka masa te zelenjave ni velika, ampak zastoji pa so. In s tem bi lahko tudi, ker smo, pa nas je polna usta

In še enkrat pravim, upam, da boste kmetom prisluhnili. Naše pobude oziroma predlogi so bili dobronamerni. Ni bila to nobena reklama ne stranke, ne kakšne, ne naše vlade, ampak poziv, da se kmete enkrat sliši in tudi usliši.

Da so se kmetje odločili, da gredo na ulice, na ceste mora biti že hudo. Pogoji in stanje za kmetovanje je nevzdržno. Minilo je že mnogo let, odkar so bili kmetje v Ljubljani pred parlamentom. V preteklih dveh letih je kljub epidemiji prejšnja vlada pod vodstvom gospoda Janše dala dodatnih 310 milijonov za prestrukturiranje kmetijstva. Prvič se je dalo več denarja kot to evropski predpisi zahtevajo. Eden dodatnih problemov, kakor je nakazano tukaj, je problematika do obdavčevanja preko OMD. Dodatna zadeva je tudi zelo občutljiv Zakon o zaščiti živali, kje naj bi skupina nevladnikov po opravljenem nekem šnelkursu kontrolirala stanje v hlevih pri kmetih. Za to so baje inšpektorji in to naj bi opravljali tudi naprej. Je pa verjetno, da je treba nevladnikom malo usluge vrniti, pa morajo biciklisti sedaj dobiti službo mogoče za naprej. Veliko prahu je dvignil bistveno strožji režim kmetovanja na zavarovanih območjih Nature 2000. S tem omejujete kmetovanje v prvem območju, popolna prepoved gnojenja in pridelovanja, košnjo košnjo trave. Letos ste napisali po 1. avgustu. Se pravi, da ne bo veliko razprave, ker do 1. avgusta je zelo blizu. So rekli, da bo še veliko razprave, tukaj je pa že datum napisan, kdaj naj bi bila letos košnja, 1. avgusta. Naslednje leto bo prvi pa po 1. juliju. Lahko bi te procente pod Naturo 2000 prevetrili in zmanjšali pod 37 %, ker tako velik procent je bila napaka narejena že verjetno v začetku, tam po 2004 po 2004 letu, ko se je to delalo. Stanje v kmetijstvu je trenutno slabo. Ta vlada ne zna oziroma noče prisluhniti težavam kmeta. Bolj so jim pomembni drugi dejavniki. Vendar prepričan sem, da tokrat kmetje ne bodo popustili in dosegli večino svojih zahtev. Hvala.

uredbi, ki o programu upravljanja območij Natura 2000 praktično celotna občina, nižinski del je v Naturi, podvržena tudi mnogim drugim

in Ljubljansko barje je obdelano ravno zaradi teh kmetij. Kmetje imajo tam travnike, imajo tam njive in že prvi udarec v zadnjem času je bilo območje tega travinja, torej ko so se njive spremenile v travnike, seveda kmetje zaradi kolobarjenja kakšno leto ne preorjejo njiv, in ne da bi to vedeli, so v tem v te njive avtomatsko padle v območje OOTT, kar pomeni, da seveda tega več ne smejo prebrati, ampak to postanejo travniki. Med tem, ko so nekateri nekatera območja dobro obdelana, so pa drugje, vidimo zaraščena območja, predvsem tista, ki so v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in ta zemljišča tudi kmetje potem ne želijo vzemati v najem, ker seveda bi morali najprej zadevo očistiti. Zdaj, kot sem rekla, večina kmetij na Ižanskem se ukvarja z govedorejo in košnja po 1. 7. pomeni ali pa 15. 7. oziroma 1. 8., da je ta trava primerna le za steljo, ne pa tudi za krmo. Že sedaj so naši kmetje živeli z Naturo, kot sem rekla, kosili po navodilih, na primer za kosca drugače, če se najde gnezdo, na primer pribe, se to območje vgradi, kmet tam ne kosi, ne vznemirja živali, da steče steče proces, torej da mladiči so dovolj veliki, da odletijo. Med tem pa imamo polno sprehajalcev psov, ki seveda te pse spustijo in ti seveda gredo najprej na te živali, ki gnezdijo v travnikih, ampak učinkov ali pa rezultatov takih posegov nikoli ne preverjamo, vedno samo rečemo, da se zmanjšuje populacija zaradi kmetov in zaradi intenzivnega kmetijstva. Jaz mislim, da je nujno, da se individualno pogleda, kaj se lahko naredi, predvsem pri nas. Del zemljišč je po Ljubljanskem barju že odkupil Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje in smo predlagali, da bi morda na teh travnikih torej eksperimentirali oziroma se šli pač mokrotne travnike, v katerih lahko te ptice gnezdijo. Podobno je povedal tudi predstavnik Notranjskega parka, da so na ta način kar nekaj stvari uredili in mislim, da bi morali podobno verjetno narediti tudi tukaj. Glavni očitek je to, da se kmete ni prej seznanilo, kaj se pripravlja, da se ni pogovorilo z njimi, da se ni pogledalo na katerih območjih bi recimo lahko to izvajali, ker pri nas, kot rečeno, tudi ekološki kmetje, drugi, ki so vlagali vsa ta leta v stroje, tudi bili udeleženi v določenih ukrepih, ki ste jih na ministrstvu predpisali, sedaj teh zavez, ki so si jih zadali, ne bodo izpolnili, kdo jim bo to povrnil, kaj naj naredijo tudi mladi prejemniki, ki so se obvezali recimo, da pridelke prodajajo vrtcem, šolam in tako naprej, skratka vse postavljate v zelo nezavidljiv položaj. Obžalujem, da naši predlogi niso bili sprejeti, bo pa vsekakor treba stvari rešiti na en pameten način, se pogovoriti in dogovoriti in pogledati kje lahko vsak stori tudi kakšen korak nazaj. Jaz razumem, da Nature verjetno ne bomo mogli zmanjšati, ker smo s tem soglašali takrat ko smo določili območja, ampak se pa verjetno da v sodelovanju krajinskim parkom in z drugimi deležniki pridobiti zemljišče za to in pustiti kmetom, da na svojih zemljiščih, katerih lastniki so, kmetujejo tako kot so kmetovali doslej. Najlepša hvala.